Dober dan, Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 90. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika. Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih ter vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi. Prehajamo na določitev dnevnega reda 90. izredne seje, predlog katerega ste prejeli v petek 6. decembra 2024. O predlogu bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev dnevnega reda nisem prejela, zato poslankam in poslancem predlagam, da za današnjo sejo določimo dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Prehajamo na odločanje; prosim, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Glasujemo. Navzočih je

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada, zato za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, ministru za naravne vire in prostor, Jožetu Novaku. Izvolite za govornico, prosim. Spoštovana predsednica Državnega zbora in vsi poslanci, lep pozdrav! Pred vami je novela ZUreP, z enim samim ciljem, in sicer, da podaljšamo možnost, da občine, ki še niso sprejele OPN, to naredijo do oktobra leta 2026; rok jim namreč poteče zadnjega dne v letošnjem letu in če tega ne bi podaljšali, bi prišlo do pravnega stanja, ko ljudje ne bi mogli v teh občinah

v teh nekaj občinah pripeljala do tega, ker večina, se pravi, skoraj 200 občin oziroma 190 občin je to opravilo v zakonitem roku, kakršnega so imeli v predhodnem času, teh 23 jih pa ni. Dobro, nova situacija, ki je še v gradivu, je, da je ena občina vmes v teh dneh to sprejela, ta OPN. Dve občini pa imata že na sejah, v materialih, in bosta v januarju sprejeli, torej jih ostane še 20.

kje drugje in drugič, da tudi v tem mandatu Vlade opravimo vsa strokovna opravila za to delo, nismo prestavili samo roka. Na ministrstvu smo zdaj končno začeli sodelovati z občinami, tako kot bi morali že pred desetletjem, in pomagamo vsem občinam, tudi tem, da bodo dokončale dokončale svoje delo. Občine so naredile svoje programe in razen v treh primerih so vse tudi pripravile terminske plane, da lahko sprejmejo do tega roka, do oktobra, nekatere že seveda v letu 2025, nekatere pa v letu 2026, odvisno od nastanka, kjerkoli. Samo tri občine so svoj program dale, da bi v začetku leta 2027. Te tri občine so manjše, na štajerskem koncu, in tudi tem bomo pomagali. Gre seveda za manjše občine, da bi tudi te lahko naredile, bom rekel, svoje opravilo. Še eno obvezo smo si dali.

odzivnostjo teh občin, ker so, pač, odvisno od situacije in soglašal sem v razpravi pred tem tudi to, da je velika krivda tudi pri nosilcih urejanja prostora s strani države. Žal najbolj pogosto omeni(?) ravno na našem ministrstvu, Direkcija za vode in pa tudi kolegi iz narave. Jaz sem to tudi organizacijsko in drugače uredil. Urejamo, da bo tudi ta postopek krajši. V razpravi imate tudi obravnavo poplavne uredbe, če to prav skrajšano rečem, kjer jim seveda malo bolj jasno določamo kaj smejo pa kaj ne smejo tam opraviti, ampak organizacijska pot bo še kar dolga. o tem drugem, vodarski uredbi in drugje, ne bodo več smeli nalagati občini izdelavo hidroloških hidravličnih študij, kot je eden od poslancev, če se spomnite poslanskih vprašanj in to, že opozoril, naprej bo to država delala, vendar zatečeno stanje pa je tako, da bodo lahko občine to opravile. Še ena novost je v tem, da država ne bo smela zahtevati novih hidroloških hidravličnih študij, če so bile narejene že prej, ampak samo z ekspertnim mnenjem povedati, kaj pomeni dodaten odziv, skratka, nekaj ukrepov v tem kontekstu je narejenih. Imam tudi eno določbo, ki je inštrukcijske narave, to je to, da nam pomaga reševati stvari, da dobim pravočasno ali so vse faze predhodnih priprav, strokovnih podlag, razprav in soglasij narejene, da bodo ta pravi čas naredile. konec razprave/ da tudi, če bo potrebno, skočimo v interventno zadevo, da lahko državni prostorski načrt naredimo tudi namesto občine, ampak glede na sedanje aktivnosti in malo, tako bom rekel, bolj s trdo roko vodeno delo, pričakujem, da bomo opravili v tem času vse naloge. Hvala lepa za podporo k tej noveli. Zadnji stavek: resno pripravo spremembe ZUREP pa končujem jaz interno v januarju. Dobil sem 500 predlogov za dopolnitev, to sem že povedal in tudi želim, da bomo ne pospravili pod mizo ampak jih tudi ustrezno rešili. Takrat pa tudi razprave o večjih sistemskih spremembah, ki jih napovedujemo. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor in za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku kolegu Tomažu Lahu. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 66. nujni seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora. Predlog zakona je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada s predlogom, da se obravnava po skrajšanem postopku. Kolegij predsednice Državnega zbora je postopek potrdil. Odbor je bil seznanjen z zakonodajnim gradivom, s pripombami občin, vložena pa sta bila tudi amandmaja koalicijskih poslanskih skupin in Poslanske skupine SDS. Pri delu odbora so sodelovali minister za naravne vire in prostor, predstavnica Zakonodajno-pravne službe in predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Dopolnilno obrazložitev je v imenu Vlade podal minister, ki je uvodoma poudaril, da je glavni cilj predloga zakona, da bi vse občine do 30. oktobra 2026 sprejele občinski prostorski načrt, saj še 22 občin v Sloveniji nima sprejetega tega načrta. Prav tako je izpostavil, da so se občine, ki še nimajo sprejetih prostorskih načrtov v sodelovanju z ministrstvom že aktivno lotile priprave prostorskih aktov in so že pripravile programe za njihovo sprejemanje. Zakonodajno-pravna služba je v svojem mnenju med drugim opozorila, da predlog zakona podaljšuje skrajne roke za sprejem občinskih prostorskih načrtov v predhodnih določbah veljavnega zakona. Prav tako v njih določa naloge in roke za župane ter ustanavlja koordinacijsko skupino, kar pa presega namen prehodnih določb zakona in predstavlja odstop od splošne ureditve. V skladu s tem je podala pripombe k posameznim členom, ki so po njihovem mnenju bile s predlaganim amandmajem koalicijskih poslanskih skupin le delno odpravljene. Na seji odbora je bilo predstavljeno tudi mnenje Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki je predlog zakona podprla, saj ocenjuje, da je nujno preprečiti potencialno nepopravljivo gospodarsko in družbeno škodo v občinah, ki še niso sprejele občinskih prostorskih načrtov, hkrati pa je predstavnik Državnega sveta izpostavil, da lahko na podlagi zakonodajne rešitve pride do neenake obravnave med občinami s strani nosilcev urejanja prostora, saj bodo občine s sprejetimi občinskimi prostorskimi načrti postavljene v manj ugoden položaj, ker ne bodo deležne njihove pozornosti. (nadaljevanje) V njej je bilo opozorjeno, da je glavni razlog za to, da še nekatere občine nimajo sprejetih prostorskih aktov, neustrezno sodelovanje nosilcev urejanja prostora in njihova prevelika togost. Prav tako so poslanci izrazili dvom, da bodo občine občinske prostorske načrte lahko sprejele v navedenem roku, kot ga podaja predlog zakona. Saj je njihovo sprejemanje proces, ki terja veliko časa. Na izpostavljene dileme se je ob zaključku razprave odzval tudi minister. Poudaril je, da je bila časovnica rokov, ki jo vsebuje predlog zakona, ustvarjena skupaj z občinami in da je njihova narava inštrukcijska. Na ministrstvu ocenjujejo, da bodo občine lahko sprejele občinske prostorske načrte do oktobra 2026, saj so primeri iz nekaterih občin pokazali, da je prostorske akte možno sprejeti tudi v kratkem času. Prav tako je izpostavil, da bo koordinacijska skupina pomagala vsem občinam. Odbor je po razpravi sprejel amandma koalicijskih poslanskih skupin in nato glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj ter jih sprejel. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolega Jernej Žnidaršič. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Prostor je omejena naravna dobrina, s katero je treba ravnati izjemno odgovorno in premišljeno, predvsem pa z zavedanjem, da gre lahko za nepovratne procese. Odločanje o posegih v prostor morajo vedno potekati v funkciji spoštovanja strokovnih in zakonskih normativov, ki zagotavljajo varstvo prostora ter uravnavajo javni ter zasebni interes. Novela Zakona o urejanju prostorov, ki za dve leti podaljšuje rok uporabe starih prostorskih planov in pupov za tistih 22 občin, ki še niso sprejele občinskih prostorskih načrtov, je žal nujno in vsesplošna potreba. S tem preprečujemo morebitno nepotrebno gospodarsko in razvojno škodo v občinah. Seveda je naš skupni cilj, da z novelo zakona z natančno časovnico posameznih faz občine pripeljemo do sprejetja Občinskega prostorskega načrta pred lokalnimi volitvami leta 2026. Pristojno ministrstvo se dobro zaveda pomena vzajemnega delovanja in sodelovanja z 22 občinami, zato je že pred časom pristopilo k aktivnejšemu sodelovanju in že preverilo vzroke za nastalo situacijo. V ta namen se z novelo zakona tudi predlaga ustanovitev koordinacijske skupine za učinkovitejše usklajevanje med različnimi državnimi institucijami, ki sodelujejo v postopkih prostorskega načrtovanja. V Poslanski skupini Svoboda verjamemo, da bo na podlagi novele zakona in delovanja tako Ministrstva za naravne vire in prostor kot lokalnih skupnosti po 20 letih imelo 22 občin do konca leta 2026 sprejet Občinski prostorski načrt, zato Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju

Spoštovana predsednica, hvala za besedo. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! Pred nami je zdaj podaljšanje Zakona o urejanju prostora. po naši oceni ta rešitev ne bo praktično prinesla nobene spremembe oziroma nobenih rešitev. Do zdaj se je vedno izkazalo, da kadarkoli smo podaljševali neke zakone se je kvečjemu zadeva zategnila, ker vsi izkoristijo, po domače, podaljške in ta alibi. Pristojni minister se dejansko zaveda te problematike in verjetno bi bilo njemu najbolj koristno, če bi lahko predlagal, da se v celoti zadeva na tem področju resetira in da postavimo zadeve na neko presečno obdobje, mogoče tam v letu 1991 ali pa še kaj drugega. Mi smo namreč v zadnjem obdobju - pa ne govorimo zdaj o neki časovnici par let -, ampak od osamosvojitve naprej tudi, ko smo prevzemali evropske direktive, vse te prostorske akte oziroma regulativo na tem področju tako zakomplicirali in prepletli z vsem ostalim, da je to zadeva, ki je neučinkovita. In ne glede na to, da se podaljšujejo zdaj ti roki za prostorske akte,

določenih primerih, po moje, nepotrebne pa tudi po verjetno presoji ministra nepotrebne. Drugo vprašanje je pa, če so po presoji ljudi na ministrstvih, tako na ministrstvu, ki spremlja bi rekel okolje, naravo, kot na Ministrstvu za kmetijstvo pa še kakšnem drugem dejansko odvečne. Je pa še en problem, ki ga imamo pri tem Zakonu o urejanju prostora, in to sem jaz v preteklosti tudi že večkrat opozarjal, da bi morali vsaj na določenih področjih, ki so v tej državi regulirane, vedno upoštevati par aglomeracij, ki so res ekstremno velike, kot je Ljubljana pa še kakšna druga, za ostala področja pa vseeno določene stvari urejati na nek bolj prijazen način, predvsem pa na učinkovit način. To, da stvari zakompliciramo, kvečjemu povzročamo dodatne stroške lokalnim skupnostim, nenazadnje tudi ministrstvom, povečuje se nam administracija na določenih področjih, v praksi pa nič dodane vrednosti oziroma kvečjemu ovire. Ena od takih zadev, ki omejuje hitrost sprejemanja tudi prostorskih načrtov je tudi ZUP. Veste, da v preteklosti, ne vem kdaj je bilo to spremenjeno, ampak v preteklosti je veljalo, da če po ZUP-u ni odgovora pristojnega ministrstva, resorja, nekega uradnega organa, se smatra, da je zadeva rešena pozitivno. V nekem trenutku so uradniki pač spremenili oziroma dosegli, da se je ta uredba, odlok ali zakon, ne vem kje je to zapisano, spremenil in po novem pač velja, da je to negativno. predstavljajte si, kaj to pomeni z vidika časovnice in z vidika neodzivnosti posameznih organov. Drug problem, ki ga ima ministrstvo in ki ga imajo tudi lokalne skupnosti, je pomanjkanje določenih, strokovnih podlag, ker teh, bi rekel, inštitucij v državi dejansko primanjkuje. In, ko se je naložilo dodatne obveznosti lokalnim skupnostim, lokalne skupnosti navkljub večim razpisom ne dobijo nekoga, ki bi izdelal poplavno študijo, ki bi izdelal neko študijo, ki pa je na drugi strani v zakonodaji zapisana kot obvezna sestavina prostorskega reda. Tako da imamo veliko težav in jaz verjamem, da minister se zelo dobro zaveda tega problema. Verjamem pa, da v tem trenutku, tako kot imamo zakonodajo sestavljeno, tudi usklajevanje in neke usklajevalne skupine ne bodo doprinesle bistvenih sprememb. Bistvena sprememba ali pa neka rešitev bi bila, kot sem rekel na začetku, nek reset te zgodbe in da se dobesedno postavijo okvirji na novo. Kajti, v ta okvir, ki ga imamo zdaj, rešitve ne ustrezajo in povzročajo veliko slabe volje na lokalni ravni, pa seveda tudi po nepotrebnem obremenitve določenih ministrstev. Je pa res, da nekateri zelo dobro služijo s temi študijami in z razno raznimi dokumenti in ta balast nas v bistvu zamejuje in otežuje sprejemanje primerne in učinkovite prostorske zakonodaje, tudi v smislu, bi rekel, zaščite prostora, kar je želja vseh nas. Tako, da mi temu zakonu ne moremo pritrditi.

Veljavni Zakon o urejanju prostora določa, da se z 31. decembrom 2024 preneha uporabljati prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do 2000 in prostorske sestavine občinskega srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta leta 1986 do leta 1990. To pomeni, da se z januarjem 2025 na območju tistih občin, ki niso sprejele OPN, izdaja gradbenih dovoljenj ne bo več mogoča. Predlog današnje novele občinam podaljšuje rok za sprejem OPN do 30. oktobra 2026. Znotraj te časovnice morajo župani občin, ki še niso sprejele OPN, izvesti posamezne naloge v določenih rokih, ki pa so absolutno prekratke.

Občine so sicer predlagale podaljšanje roka do konca leta 2027, ki bi zagotovo bil bolj realen, vendar Vlada pravi, da morajo občine OPN sprejeti do izteka mandata jeseni 2026. Želja je eno, realnost pa drugo. Postopki prostorskega načrtovanja so v Sloveniji prezapleteni. Nosilci urejanja prostora imajo največkrat različne interese. Vse to nas duši in odganja tudi potencialne investitorje, ki želijo hitro zaključiti postopke umeščanja v prostor in pridobiti gradbeno dovoljenje. Na tem področju nam res ne gre, stvari se ne premaknejo, kljub želji, da se ti postopki skrajšajo in poenostavijo. Gre za ponovno in že tretje podaljšanje zakonskih rokov, kar odraža slabo sliko gospodarjenja s prostorom. Vedno odreagiramo tik pred iztekom rokov in potem po skrajšanih ali včasih celo nujnih postopkih sprejemamo novele zakonov in blažimo neizbežne posledice. Občin, ki doslej še niso sprejele OPN, je 22, nekatere od teh bodo postopke zaključile v januarju 2025. Če sem prav razumel ministra, sta še dve taki. Priprava in sprejetje OPN je izvirna pristojnost občin, vendar zakon omogoča nadomestno ukrepanje države, če bi zaradi njihovega nesprejetja lahko prišlo do škodljivih posledic. Imamo torej orodje za sprejemanje in nadzor nad izvajanjem teh nalog, le uporabljati ga moramo. Razlogi zaradi katerih nekatere občine še niso sprejeli OPN so različni, predlagatelj ugotavlja, da gre za neučinkovitost občin pa tudi za neustrezno sodelovanje nosilcev urejanja prostora. Zadnje mu lahko pritrdimo, saj nekatere občine več let čakajo na posamezne soglasodajalce, kar kaže na okostenel in absolutno predolgo trajajoč postopek urejanja prostora. Država nima usklajene prostorske politike, prevladujejo sektorji, ki prostor varujejo, nad tistimi, ki spodbujajo razvoj. Če še iz izkušenj, svojih županskih povem, en OPN sprejet prej kot v petih letih je hud izziv. Torej tukaj imamo bistveno prekratek rok. V Novi Sloveniji bomo seveda zelo veseli, če bo zakon resnično pripomogel sprejeti OPN v vseh preostalih 22 občinah. Kljub pomislekom glede časovnice smo zaznali

Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani kolegice in kolegi! Prostorsko načrtovanje in urejanje prostora v Sloveniji sta področji, kjer so potrebne spremembe za korist občin in seveda njihovih občanov ali pa naših občanov, kar pomeni korist za celo državo in seveda tudi za razvoj. Po mnenju Poslanske skupine Socialnih demokratov predlagani Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora ustrezno naslavlja aktualne izzive prostorskega načrtovanja in urejanja prostora v Sloveniji, pri čemer pa moramo poudariti, da bo, da bo potrebno njegove določbe ohranjati v duhu sodelovanja, in pa seveda tudi skupnega dela med občino, ministrstvom in pristojnimi agencijami. Predlog zakona naslavlja več perečih vprašanj, med njimi predvsem podaljšanje rokov za uskladitev OPN in ustanovitev koordinacijske skupine za strokovno pomoč občinam, podaljšanje roka za sprejem za sprejetje občinskega prostorskega načrta do oktobra 2026 občinam omogoča dovolj časa za kakovostno pripravo in sprejem OPN ter vključitev javnosti in strokovnjakov v proces. Brez tega ukrepa bi po 31. decembru letošnjega leta prišlo do blokade izdaje gradbenih dovoljenj, kar bi lahko imelo katastrofalne posledice, lahko tudi stagnacije, lahko bi tudi prišlo do stagnacije javnih vlaganj v javne ustanove, kot so šole, vrtce, zdravstvo, prometna infrastruktura in tako naprej. Ustanovitev koordinacijske skupine za strokovno podporo bo občinam v veliko pomoč, ker bo s svojo strokovno pomočjo pospešila usklajevanje mnenj nosilcev urejanja prostora ter reševala potencialna nasprotovanja, ki so med glavnimi **6. TRAK: (DAG) - Ta skupina bo ključna pri zagotavljanju, da občine upoštevajo zakonske roke in kakovostne standarde pri pripravi načrtov. Prvotni predlog zakona je prejel večje število strokovnih kritik. V poslanski skupini menimo, da predlog zakona skupaj s sprejetimi amandmaji ustrezno naslavlja večina večina izmed njih, eno izmed kritik pa je potrebno nasloviti podrobneje. Pomanjkanje kadrov in tehničnih zmogljivosti občin, postopki prostorskega načrtovanja so zelo zahtevni. Zlasti zaradi nujnega vključevanja številnih nosilcev urejanja prostora to pa pogosto, ki pogosto zastopajo različne interese in potrebe ter zahteva z zahtevami po obsežnih analizah, kot so bilance kmetijskih zemljišč, podrobnejše analize naselij in tako naprej. Večina teh vključitev in opravljenih analiz je zelo koristnih pri nastanku končnih OPN, vendar vsaka za občino predstavlja veliko finančno in tudi kadrovsko obremenitev. Koordinacijska skupina bo morala biti tako zelo strokovna, kakovostna in proaktivna pri svojem delu, ker jo čakajo seveda tudi veliki in raznovrstni izzivi. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo omenjeni predlog zakona podprli. Hvala lepa. Končali smo predstavitev stališč poslanskih skupin. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Nobenega predstavnika Vlade ni tukaj, torej ne bomo imeli dopolnilne obrazložitve predloga zakona. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor in za predstavitev poročila dajem besedo predsedniku odbora, kolegu Tomažu Lahu. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav še enkrat! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o prihodnjem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada po nujnem postopku. V daljši dopolnilni obrazložitvi je predstavnik predlagatelja med drugim poudaril, da je predlog zakona namenjen obvladovanju krizne situacije v Šaleški regiji zaradi grozečega stečaja dveh zaposlovalcev Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje, ki bi imel zaradi vpetosti regije v slovensko gospodarstvo tudi velike negativne posledice na gospodarstvo celotne države. Brez ukrepov, ki jih vsebuje predlog zakona, bi s 1. 1. 2025 TEŠ in premogovnik Velenje lahko končala celo v stečaju, zaposleni bi izgubili službo, približno 35 tisoč odjemalcev Šaleške doline pa bi ostalo brez toplote, saj je TEŠ edini proizvajalec in dobavitelj toplotne energije za gospodinjstva, javne ustanove in gospodarstvo v Šaleški dolini. Predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je poudaril, da komisija predloga zakona ne podpira, med drugim izpostavil, da se komisija pridružuje opozorilom lokalnega okolja in socialnih partnerjev v Šaleški dolini ter poudarja, da morajo biti zakonodajne rešitve usklajene s prizadetimi lokalnimi skupnostmi in sindikati družb TEŠ in Premogovnik Velenje. Izpostavil je tudi opozorila lokalnega okolja in sindikatov TEŠ in premogovnika, da predlagatelj ni predložil konkretnih dokazil, ki bi razjasnili ali bi pomoč, dodeljena tema dvema podjetjema predstavljala nedovoljeno državno pomoč ali ne. Sledila je daljša razprava na odboru. V razpravi so poslanci iz Poslanske skupine Svoboda izrazili podporo predlogu zakona. Med drugim so izpostavili, da je problematika poslovanja TEŠ in Premogovnika Velenje ter s tem vprašljivost smiselnosti projekta TEŠ 6 jasna že dolgo časa in da dokapitalizacija TEŠ in Premogovnika Velenje s strani HSE poteka že vrsto let. Poudarili so, da za nastalo situacijo glede poslovanja teh podjetij niso krivi ne zaposleni ne rudarji, ne lokalno prebivalstvo, zato je prav, da se sprejme zakon, ki bo v tem trenutku v veliki meri pomagal prav njim s tem bi si pridobili tudi čas za kakovostno pripravo ostalih dveh zelo pomembnih sistemskih zakonov, ki bosta zagotovila pravičen prehod pri izstopu iz premoga **7. Iz Poslanske skupine Levica je bilo opozorjeno na visoke stroške s TEŠ ob in po gradnji šestega bloka, ki je bila po njihovem mnenju ena največjih korupcijskih afer in je povzročila veliko družbeno oškodovanje. Kljub ekonomski in okoljski spornosti so se po seznanitvi z alternativnimi možnostmi odločili predlog zakona podpreti, saj je ta v tem trenutku edina oprijemljiva rešitev za pomoč ljudem in vzvod za preprečitev hudega gospodarskega in socialnega udarstva za Savinjsko, Šaleško regijo in celo državo. strani Poslanske skupine SD je bilo izraženo razumevanje za bojazni s strani lokalne skupnosti, civilnih iniciativ ter sindikatov, zato bi po njihovem mnenju moral predlog zakona določiti enako obdobje, kot ga določa tudi nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Izstop iz premoga pred letom 2033 bi lahko bil namreč zelo problematičen z vidika socialne varnosti zaposlenih, oskrbe s toploto in učinkov na druge družbene sisteme. Posledično so skupaj s Poslansko skupino Svoboda oblikovali dva predloga sklepov, s katerima odbor med drugim ugotavlja, da je predlog zakona o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga skladen z nacionalno strategijo za izstop iz premoga in in v ničemer ne prejudicira izstopa iz premoga najpozneje v letu 2033 in ta sklepa sta bila na glasovanju tudi sprejeta. Opozicijski poslanci so izrazili nasprotovanje sprejemu zakona. S strani Poslanske skupine SDS je bilo med drugim izpostavljeno, da gre pri predlogu zakona v bistvu za Zakon o preoblikovanju TEŠ v toplarno, katere izgubo zaradi preoblikovanja bodo pokrivali davkoplačevalci, kar je po njihovem mnenju neprimerna. Poudarjeno je bilo, da glavni problem za poslovanje TEŠ nista predraga cena premoga, ampak dodatek v obliki emisijskih kuponov, katerih cene so se v zadnjem desetletju enormno povečale.

Ocenili so tudi, da gre pri sprejemu zakona za podobno situacijo, kot je bila v primeru potrjevanja državnega poroštva za TEŠ6 v zadnjem trenutku. Po daljši, torej, kot navedeno v razpravi, je odbor sprejel več amandmajev poslanskih skupin Svoboda in Levica in nato glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Franc Rosec, Izvolite. Hvala za SDS):** Lep pozdrav vsem prisotnim. V mesecu septembru je Ministrstvo za okolje, podnebje, energijo zagotovilo, da bo v Državni zbor poslalo interventni zakon glede TEŠ in Premogovnika Velenje. Danes pa odločamo o prehodnem zakonu, katerega v Slovenski demokratski stranki ne podpiramo. V Slovenski demokratski stranki smo mnenja, da zakon, ki predvideva odločitev proizvodne enote, ki pokriva skoraj tretjino proizvedene električne energije v Sloveniji, ne more biti obravnavan po nujnem postopku. Takšen postopek je povsem nesprejemljiv, saj gre za odločitev z daljnosežnimi posledicami, ki zahtevajo poglobljeno razpravo, temeljito analizo in širše soglasje. Ključno je, da metodologija in ekonomski razlogi na katerih temelji zakon, vključuje zastarele podatke, kot so tisti z dne šest iz leta 2014, ki ne odražajo trenutnih geostrateških sprememb in energetskih razmer. Poudariti je potrebno, da povišanje cene električne energije niso posledica samo vojne v Ukrajini, kot se pogosto navajajo, temveč predvsem neusklajene energetske politike Evropske unije, ki vključuje številne strukturne napake. Nerazumen zeleni prehod, ki ni prilagojen realnim zmogljivosti držav članic, negativni vpliv obnovljivih virov energije na zanesljivost proizvodnje, ukinitev dobave plina iz Rusije ter geopolitične napetosti in konflikti so ključni dejavniki, ki prispevajo k dolgoročnemu povečanju cen električne energije. Zakon temelji na projekcijah in napovedih cen električne energije, ki jih pripravlja Holding Slovenske elektrarne. Vendar se je potrebno zastaviti vprašanje, kako lahko verjamemo tem napovedim, če ni jasno, kdo in kako garantira za njihovo pravilnost in točnost. Pomembno je opozoriti tudi na uporabo borznih cen, ki so pogosto predmet velikih nihanj in katerih projekcije lahko vodijo v napačne sklepe. Zlasti na nemški borzi so cene pogosto nižje od tistih na madžarski borzi, ki so za Slovenijo bistveno bolj relevantne. Namesto zadostne zanesljivosti oskrbe z električno energijo in cenovne konkurenčnosti bo Slovenija postala še bolj odvisna od uvoza električne energije, kar lahko poveča ranljivost sistema glede na nihanje cen v tujini.

predstavljene. Način, ki ne odraža dejanskih možnosti Teša za optimizacijo stroškov. Namerno se prikazuje odvisnost med CO2 kuponi in cen električne energije tako, da se prikaže razmerje med CO2 kuponi in električne energije v slabšem razmerju. Projekt se vključujejo le pasovne cene energije, ne pa trapeznih cen, ki pa so precej višje in jih te s svojo fleksibilnostjo brez težav pokrije in s tem poviša prihodke. Samo za leto 2025 so razlike med nemško borzo in madžarsko borzo. Pri pasovni energiji več kot 10 %, pri trapeznergiji pa celo več kot 25 %. S takšnimi projekcijami se izkazuje, da HSE namerno pripravi takšne projekte, ki zakonodajalca zavajajo in namerno prikazujejo situacijo slabšo, kot je dejanska. Dejstvo je tudi, da HSE ne prodaja elektrike samostojno / nerazumljivo/, ampak prodaja miks hidro in termoproizvodnje. Pomembno je poudariti, da je skupina HSE v zadnjih letih ustvarila visoke dobičke. Leta 2023 je skupina ustvarila 391 milijonov evrov čistega dobička, ocena za leto 2024 je okoli 330 milijonov čistega dobička. Kljub temu pa je vprašanje, zakaj HSE ne izkoristi možnosti dokapitalizacije, če ne more pokrivati stroškovne cene Teša? Dokapitalizacija bi omogočila pridobitev dodatnega časa za iskanje rešitev, pri čemer bi se lahko z Evropsko komisijo izpogajali določeni odpustki v smeri zamrznitve CO2 kuponov, predvsem ob upoštevanju strateške vloge Teša, ki je edina termoelektrarna v državi, odgovorna za skoraj tretjino slovenske proizvodnje električne energije in ključna za energetsko neodvisnost Slovenije. Poleg tega je včerajšnja odločitev Evropske ljudske stranke, da se razveljavi prepoved uporabe vozil z motorji z notranjsko raven po letu 2035, jasen pokazatelj in signal, da EU priznava, da zeleni prehod brez ustrezne priprave in prilagoditev vodi v nekonkurenčnost. Tu ne gre samo za priznavanje napak na področju mobilnosti, ampak lahko v prihodnosti pričakujemo tudi zamrznitev sistema C02 kuponov, saj so ti namenjeni le povečanju bogastva ozkega kroga ljudi. V Slovenski demokratski stranki omenjenega zakona ne podpiramo, saj miselnost nekaterih predstavnikov iz Ministrstva za okolje, podnebne energijo, če smo sto procentno odvisni od uvoza naftnih derivatov in zemeljskega plina, ja, bomo pa še odvisni od uvoza električne energije. To je pot, ki vodi v slepo ulico. Hvala lepa. Magister Janez Žakelj bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati. Izvolite. **MAG. JANEZ ŽAKELJ (PS NSi):** Hvala. Spoštovani! Vlada pravi, da zaradi finančno nevzdržnega položaja družbe TEŠ grozi stečajni postopek dveh velikih zaposlovalcev, to je TEŠ in Premogovnika Velenje, s tem pa izguba številnih delovnih mest ter izrazita omilitev gospodarskih aktivnosti v regiji. Pravi, da bi oba brez sprejetja interventnih ukrepov, ki jih prinaša današnji zakon z začetkom leta 2025 končala v stečaju. Zaposleni bi izgubili službe, odjemalci v Šaleški dolini bi ostali brez toplote, kar bi posledično pomenilo, da bi bila brez ogrevanja gospodinjstva, šole, vrtci, zdravstvene ustanove in druge institucije, pa tudi gospodarstvo. Če bi takšne argumente navajala opozicija, bi rekli, da lažemo in zavajamo, da strašimo. Ampak, roko na srce, da nas danes strašite vi, ker razen ponujene vprašljive rešitve niste storili ničesar, da bi katastrofalno stanje TEŠ preprečili oziroma ga začeli pravočasno reševati. Zdaj pa imamo sprejemanje zakona po nujnem postopku z grožnjo, da ga moramo sprejeti, sicer je možen le črn scenarij. Poglejmo kratko kronologijo. 3. septembra letos je minister Kumer na novinarski konferenci prvič povedal, da TEŠ grozi stečaj. 16. septembra je bila sklicana nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, kjer so nas seznanili z informacijo. Vendar poudarjam, na seji nismo dobili niti enega gradiva, podrobnejše obrazložitve, kaj šele nujno potrebne analize in strategijo reševanja. Danes imamo pred seboj predlog čudežnega zakona, ki naj bi rešil tako SAŠA regijo kot oba gospodarska subjekta. V Novi Sloveniji se sprašujemo, kako naprej po izteku prehodnega obdobja. Vemo le to, da bo v petih letih potrebno zagotoviti alternativni vir ogrevanja in da mora država do decembra 2026, o tem sprejeti dokončno odločitev. Vemo pa tudi, da sredstva za izvajanje zakona o državnem proračunu še niso zagotovljena - govorimo o dobrih 400 milijonov evrov. Vemo tudi, da takšna rešitev odstopa od sistemske rešitve izvajanja gospodarskih javnih služb, kot jih pozna zakon. Nimamo niti zagotovila, da takšen način ne pomeni **9. TRAK: (DAG) Dober gospodar ne dela tako, da ima te hude finančne težave, smo vedeli že pred septembrom, in dolžnost dobrega gospodarja je, da pravočasno išče rešitve in ukrepa. Verjamemo, da sta vodstvi TEŠ in HSE iskali rešitve prepozno. Zdaj pa poslance postavljate pred dejstvo, da moramo zakon sprejeti, sicer bomo odgovorni za začetek stečaja takoj po novem letu. Se spomnite, kako je bilo decembra leta 2012? Tudi takrat smo morali potrditi državno poroštvo v višini 440 milijonov evrov. V Novi Sloveniji smo bili edini, ki smo temu nasprotovali. V treh mesecih in pol je Vlada dala na mizo predlog, ki nikakor ne rešuje niti TEŠ niti premogovnika in še manj zagotavlja pravični prehod iz premoga. Iskanje alternativnih rešitev za proizvodnjo toplote prepušča naslednji vladi. Celotna zgodba TEŠ je od začetka prepletena s sumi korupcije in z velikimi izgubami, brez epiloga odgovornosti za to državno investicijo. Zato se bojimo, da tudi ta zakon odpira vrata privatizaciji državne energetike. Vprašati se moramo, kakšna bo prihodnost v prihodnjih letih samooskrbe z energijo, saj OVE, s katerim bodo želeli nadomestiti izpad elektrike iz TEŠ, ne bodo zadostili vsem potrebam. dva, se ne pogovarjamo več, še manj o izkoriščanju hidroenergije. Na račun zelenega prehoda, ki si ga je zadala Evropa, bomo prisiljeni elektriko uvažati, in to po mnogo višjih cenah. Celovite rešitve torej nimamo, čakamo na sprejem Zakona o prestrukturiranju Savinjsko-Šaleške regije in Zakona o zapiranju Premogovnika Velenje, ki naj bi sistemsko urejala to področje. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na torkovi seji sicer sprejel dodatni sklep, s katerim predlaga Vladi, da oba zakona sprejme najkasneje v šestih mesecih; bomo videli. V Novi Sloveniji bomo seveda predlogu zakona nasprotovali. Hvala lepa. Zdaj gospoda Hoivika ni v dvorani, jaz mu izrekam opomin zaradi delanja reklame v Državnem zboru, kar je neprimerno. Mi bomo kar nadaljevali. Hkrati pa strokovnega sodelavca Poslanske skupine SDS prosim, da takoj odstrani reklamo z njegovega sedeža. Takoj, nemudoma! Nemudoma odstranite, prosim, reklamo! Hvala lepa. Poslanska skupina Socialnih demokratov je naslednja, v njenem imenu kolega Predrag Baković, izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsednica za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani minister! Na slovenskem ozemlju se v rudnikih premog premog in lignit kopljeta več kot 200 let. To pomeni 200 let garanja, 200 let neizmernega trpljenja, vse zaradi enega samega cilja: kopanje za črnim zlatom, ki poganja in je poganjal desetine tovarn, ki razsvetljuje stotine mest in ki je grelo tisoče in tisoče družin. V Velenju bo premogovnik naslednje leto praznoval 150 let svojega obstoja in je tudi zadnji slovenski tovrstni rudnik. Ko bo nekoč poslednjič zaprl svoja vrata, bo s tem odzvonil konec 200 letom in več zgodovine tradicije, kulture, brez katere Slovenije ne bi mogli prepoznati. Čez deset let, v letu 2033, bodo slovenski rudniki, če si to želimo ali ne, zaključili svojo zgodbo. Vendar se to ne sme zgoditi že jutri in zakon pred nami mora biti sprejet, da se nam to res ne zgodi. Termoelektrarna Šoštanj, na žalost, kot vsi vemo, posluje z izgubo in poslovne napovedi za naslednjih deset let kažejo, da se bo izguba še povečevala. Obstoječi strukturni mehanizmi, na podlagi katerih je delovala s čim manjšo izgubo in tudi dobičkom, ne bodo več mogoči. Nekateri pravijo, da bi bilo najlažje vse skupaj zapreti in to zgodbo predčasno zaključiti, torej še pred letom 2033, vendar to za nas Socialne demokrate ni sprejemljivo. Menimo, da bi posledice takšne odločitve padle izključno na eno skupino ljudi - na ljudi iz Šaleške doline,

To bi za Slovenijo pomenilo socialno katastrofo, zato smo tudi Socialni demokrati storili vse, da zakon ohranja delovna mesta, da skrbi za lokalno okolje, da zagotavlja ogrevanje domov preko zime in da potrdi, da se Šaleške doline ne bo zavrglo in pozabilo. Pri tem smo prejeli neizmerno veliko pomoč lokalne skupnosti, sindikatov delavcev in tudi Mestne občine Velenje. Pri tem smo vztrajali, nič v Šaleški dolini brez Šaleške doline in uspelo nam je. Zakon pred vami omogoča, da se bomo socialni katastrofi izognili, da bodo domovi ostali ogreti in da bodo delovna mesta ostala tam, kjer so. Nadalje, zakon narekuje korake, ki so potrebni, da se nam podobna situacija v Šaleški dolini nikoli več ne ponovi. Slovenija se je obvezala, da bo v roku desetih let, do leta 2033 prekinila z uporabo premoga in tega roka se moramo držati. Prehod premoga mora biti pravičen in tega, tudi tega se moramo držati. Izkušnje zaprtja rudnikov iz preteklosti nam govorijo, da je tu treba biti previden in ne zavreči lokalnih skupnosti in tega, tudi tega se moramo držati. Izjemnega pomena bosta tudi oba zakona, ki morata biti sprejeta v najkrajšem možnem času in to sta Zakon o prestrukturiranju Saša regije in pa Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje. Vse pa mora biti v skladu seveda tudi z nacionalno strategijo za izstop iz premoga. V Poslanski skupini Socialnih demokratov smo z vsem srcem želeli, da bi bil ta zakon po meri ljudi katerih se najbolj tiče. S pomočjo lokalnih skupnosti, seveda tudi Vlade, ministrstva in smo naredili vse, da smo ga premaknili v to smer. Menimo, da nam je uspelo in zato ga bomo tudi podprli. Hvala lepa.

S tem interventnim predlogom zakona, ki je pred nami, bo država TEŠ in Premogovnik Velenje izločila iz lastništva Holdinga Slovenske elektrarne HSE in ga prenesla na posebno podjetje, s čimer se bo šoštanjska elektrarna rešila pred stečajem, ki ji grozi v naslednjih mesecih. Le tako bo lahko še naprej zagotavljala toplotno energijo za ogrevanje 35 tisoč prebivalcev Šaleške doline.

Umaknite takoj tisto, kar imate pred sabo. Dajem vam drugi opomin. Prekinjam sejo za 10 minut, pa se bomo pogovorili. Prekinjam sejo za 10 minut, nadaljujemo ob 12.

Spoštovane poslanke in poslanci, nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora. Kolegica Nataša Sukič je predstavila stališče Poslanske skupine Levica, nadaljujte, spoštovana kolegica... ne vem več kje sem ostala, še enkrat bom. Hvala predsedujoča. Hvala kolega Hoivik za to pavzo. S tem interventnim predlogom zakona, ki je pred nami, bo država TEŠ, premogovnik in Premogovnik Velenje izločila iz lastništva Holdinga Slovenske elektrarne HSE, in ga prenesla na posebno podjetje, s čimer se bo šoštanjska elektrarna rešila pred stečajem, ki ji grozi v naslednjih mesecih. Le tako bo lahko še naprej zagotavljala toplotno energijo za ogrevanje 35000 prebivalcem Šaleške doline. Povedano preprosteje, s tem zakonom se iz proračuna namenja 403 milijone evrov za oskrbo s toploto za približno 35000 prebivalcev Šaleške doline do maja 2027, Tešu pa se podeljuje opravljanje gospodarske javne službe proizvodnje in dobave toplote na območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj. Predlog zakona določa način in vire financiranja, upravičene stroške, obvladljive stroške in tako naprej, pa tudi, da mora distributer toplote Komunalno podjetje Velenje izbrati novega ponudnika toplote, ki bo zagotovil toploto iz alternativnih virov ali pa bo distributer sam zgradil ali kako drugače zagotovil te vire toplote. In to danes je prvi v paketu treh zakonov. Sledila bosta še zakon o prestrukturiranju regije in zakon o zapiranju premogovnika Velenje za reševanje delavcev, rudarjev in v Šaleški dolini živečih ljudi, ter za reševanje Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje, ki jo je finančno nasedla investicija v šesti Blok spravila na rob stečaja. Državo in vse nas bo ta sanacija v prihodnjih letih stala približno milijardo evrov. Ta nikdar končana korupcijska afera TEŠ 6 ni družbeno oškodovala le nas. Oropala je tudi in predvsem naše zanamce, ki bodo soočeni z vse hujšo podnebno krizo v prilagajanju na podnebne spremembe in na življenje v vse bolj nestabilnem življenjskem okolju vsaj 20 let v zaostanku samo zato, ker so pohlepne elite v politiki in državni energetiki z našim skupnim denarjem zgradile elektrarno na lignit, namesto da bi za prihodnost zagotovili energetsko samooskrbo z obnovljivimi viri in se plansko lotili zmanjševanja porabe energije. Posledice dejanj teh, ki so se krepko omastili na naš račun, bomo vsi skupaj čutili še leta, saj bomo navkljub popolni ekonomski in okoljski zavoženosti nadaljnjega obratovanja TEŠ 6 in Premogovnika Velenje tudi v prihodnje v Šaleško jamo zmetali še na stotine milijonov evrov našega skupnega denarja, ne samo Šaležani, vsi mi, a kaj, ko izbire nimamo. Idealnih rešitev ni, postavljeni smo dobesedno pred zid, saj bi brez intervencije in pomoči države 35000 ljudi prihodnje leto ostalo brez ogrevanja. Brez ogrevanja bi ostale trgovine, pretrgana bi bila nemotena oskrba s hrano, brez ogrevanja bi ostale bolnišnice in zdravstveni domovi, ogrožena bi bila človeška življenja. Brez ogrevanja bi obstale tovarne in podjetja in ljudje bi ostali na cesti. Vidimo, kam nas je vse skupaj pripeljala ta izsiljena, megalomanska in s korupcijo prežeta naložba. Brez ukrepanja države in vsesplošne družbene solidarnosti v katastrofo, predvsem ljudi, ki živijo v Velenju, Šoštanju in Šmartnem ob katastrofo celotne regije, v nacionalno katastrofo. Drugega, kot da na vsak način saniramo stanje v katerega so nas pripeljale vse vlade, ki so omogočale to zgrešeno naložbo, vse politične stranke, ki so pri tem sodelovale, vsa poslovodstva HSE, in Teša in vsa občinska vodstva, ki so rojekt slepo podpirala in mu dajala legitimnost, ne moremo, če nočemo na cedilu pustiti vas, nič Hvala.

Šaležanke in Šaležani, sporočamo vam, da vas nismo pustili na cedilu in da naj vas ne bo strah niste ostali sami. Zavedamo se, da ste tako kot mi vsi žrtve plenilskih elit,

Spoštovani! Danes govorimo o Šaleški dolini, regiji, ki že desetletja nosi breme naše energetske samozadostnosti, zdaj pa se sooča z največjo krizo v svoji zgodovini. Pred nami je predlog interventnega zakona, ki ne rešuje le 35 tisoč prebivalcev pred hladno zimo, temveč tudi več tisoč družin pred nenadno izgubo dela in prihodkov. To ni lokalno vprašanje, to je vprašanje nacionalnega pomena. Sprašujem vse, ki nasprotujete temu zakonu, mar je za vas pravično, da 35 tisoč ljudi ostane brez toplote, da lahko otroci v Šaleški dolini zmrzujejo in da njihovi starši morda ne vedo, kako prihodnji mesec plačati položnice? Ali bi bilo pravično, da se regiji, ki je že plačala ceno koruptivne in napačne investicije v TEŠ6, zdaj naloži še dodatno breme socialne in gospodarske katastrofe. Bi želeli ponavljati napake in slabe odločitve, včasih tudi povsem zavestne, ki so v preteklosti oslabile, degradirale in na kolena spravile tudi kakšno drugo mesto ali celotno regij. Naj poudarim, zakon ne predvideva zaprtja Termoelektrarne Šoštanj ali Premogovnika Velenje, ravno nasprotno, z razlogom omogoča njuno nadaljnje delovanje. Brez tega zakona bi TEŠ in premogovnik zaradi finančne nevzdržnosti s 1. januarjem 2025 končala v stečaju. To bi pomenilo, da regija ostane brez vira toplote, zaposleni pa brez dela. Takšno stanje bi povzročilo prekinitev oskrbe za več 10 tisoč prebivalcev in oslabitev regionalnega gospodarstva, ki prispeva 2 odstotka k nacionalni ekonomski moči. Nekateri nasprotniki trdijo, da zakon ne zasleduje načel pravičnega prehoda, a naj vas spomnim, pravičen prehod bomo omogočili s posebnima zakonoma, tistim o zapiranju Premogovnika Velenje in tistim o prestrukturiranju Savinjsko Šaleške regije. In ta bosta na Vladi sprejeta že v prvi polovici prihodnjega leta. Določila bosta trajne rešitve za prehod regije na alternativne vire energije in razvoj novih gospodarskih priložnosti. Danes pa govorimo o interventnem zakonu, ki rešuje trenutno krizo, o zakonu, ki je most do tega pravičnega prehoda. In kaj sploh ureja Zakon o Termoelektrarni Šoštanj? Nalaga izvajanje gospodarske javne službe zagotavljanja toplotne energije za prebivalce Šaleške doline. Država bo iz dividend HSE pokrila razliko med prihodki in stroški podjetja, saj je obratovanje TEŠ nerentabilno. Zakon hkrati vključuje stroga pravila glede porabe javnih sredstev. Nadomestila se bodo dodeljevala pregledno in skladno s pravili Evropske unije o državni pomoči. Računsko sodišče bo letno preverjalo porabo sredstev, proizvedena električna energija pa se bo prodajala na trgu na transparenten način. Poleg tega zakon predvideva prehodno obdobje do aprila 2027. To obdobje omogoča vzpostavitev alternativnih virov ogrevanja, kar je trenutno tehnično nemogoče zaradi omejitve infrastrukture. In zakaj je zakon potreben? Naj ponovim ključna dejstva: premogovna kotla pet in šest v Termoelektrarni Šoštanj sta edini zanesljiv vir toplote za regijo. Plinski turbini, ki jih nekateri omenjajo kot alternativo, ne moreta in ne zmoreta zagotoviti potrebne kapacitete, zlasti ne v zimskih mesecih, ko povpraševanje po toploti dosega najvišje točke. To je dejstvo, ki mu pritrjuje tudi analiza HSE. Ne smemo pozabiti, da sta zakon v imenu zaposlenih podprla tudi direktor Termoelektrarne Šoštanj in generalni direktor Premogovnika Velenje. Oba sta na nedavni seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor jasno povedala, da je zakon korekten in nujen za ohranitev delovnih mest in zaščito prebivalcev regije. (nadaljevanje) so torej neutemeljena in izhajajo iz parcialnih interesov, ki ne upoštevajo širše slike. In ta širša slika je zgodba o Šaleški dolini. Zgodba Šaleške doline, ki že desetletja nosi breme energetske oskrbe Slovenije, je zgodba o napačnih odločitvah, ki so posledično pripeljale do koruptivne investicije v TEŠ 6, vredne 1,4 milijarde evrov, in do dodatnih milijardnih dokapitalizacij. Toda danes ne gre za iskanje krivcev, čeprav je nujno, da se odgovornim sodi do konca in v resnici pride do dna. Danes gre za to, da preprečimo, da bi posledice teh napak padle na pleča prebivalcev Šaleške doline. Predsednik naše stranke doktor Robert Golob je že v preteklosti javno nasprotoval investiciji v TEŠ 6, Svoboda pa nikoli ni bila del te velike črne pike v zgodovini naše države. Bo pa s tem zakonom rešila prebivalce in zaposlene, Šaleško dolino pred socialno krizo, kar predstavlja svetlo točko v tej sicer izredno žalostni, koruptivni in goljufivi zgodbi o TEŠ 6. To ni zakon o energetiki, to je zakon o ljudeh, njihovih življenjih in naši odgovornosti, da jih zaščitimo. Zato bomo v Poslanski skupini Svoboda zakon seveda podprli. Hvala lepa. Končali smo predstavitev stališč poslanskih skupin. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj.

predstavniku Vlade, državni sekretarki Ministrstva za finance. Izvolite. spoštovani poslanci! Pred vami je druga sprememba Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Gre za dve vsebinski spremembi. In sicer, s spremembo tega zakona podaljšujemo rok za vlaganje, podaljšujemo rok za vlaganje vlog za investicijske spodbude gospodarstvu, s tem omogočamo gospodarstvu, da se lahko posveti in bolj podrobno pripravi vloge za te investicijske spodbude. Druga vsebinska sprememba pa se nanaša na spremembo kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča, in sicer se dodaja varovalko, s katero varujemo tako imenovana kmetijska zemljišča, ki se spreminjajo v stavbna zemljišča, in sicer dodajamo pogoj, da bo izvedba spremembe namenske rabe prostora v OPN iz območja kmetijskih v območja stavbnih zemljišč možna le ob pogoju, da je do konca leta 2028 sklenjena pogodba in hkrati vložena vloga za gradbeno dovoljenje. Tretja sprememba pa je manjša nomotehnična sprememba oziroma odprava pomote v 88. členu, kjer se nadomestna gradnja spreminja v nadomestitveno gradnjo. V razpravi je bil na voljo tudi predstavnik Kabineta predsednika Vlade, državni sekretar, gospod Jure Leben, ki na terenu koordinira popoplavno obnovo. In sprememba, ki je pred vami, je posledica ugotovitev, ki so se pokazale, oziroma pomanjkljivosti, ki so se pokazale na terenu. Najlepša hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance in za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici odbora, kolegici Andreji Živic. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani predstavniki Vlade! (Nadaljevanje) je na 59. nujni seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki ga je Državnemu zboru s predlogom za obravnavo po nujnem postopku predložila Vlada predlagatelj. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 110. redni seji dne 3. 12. sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. Odboru je bilo posredovano posredovano gradivo, objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. V poslovniškem roku je bil vložen amandma Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke k 1. členu. Pri delu odbora so sodelovali predstavnika predlagatelja, državna sekretarka na Ministrstvu za finance gospa Gordana Pipan in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Jure Leben. Predstavnik Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, državni svetnik Matej Slapar in predstavnik Zakonodajno-pravne službe, doktor Dušan Štravs. Predstavnika predlagatelja državna sekretarka na Ministrstvu za finance in državni sekretar v Kabinetu predsednika predsednika Vlade sta uvodoma predstavila poglavitne rešitve predloga zakona. Pojasnili so, da navedene spremembe, obsegajo tri manjše spremembe, in sicer se s prvo spremembo predlaga podaljšanje roka za oddajo vlog za dodelitev investicijske spodbude gospodarskim službam do 31. 12. S predlagano spremembo se zagotovi, da bodo predmet spremembe namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu zgolj tista zemljišča, za katera bo do 31. 12. 2028 sklenjena pogodba o uporabi zemljišča za namen gradnje nadomestitvenega objekta in vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nadomestitveni nadomestitveni objekt. Odpravlja se tudi napačna raba terminologije. Kot sta pojasnila, vse navedene spremembe izhajajo iz dejstev, ki so bile ugotovljene na terenu, z njimi pa bi omogočili boljše izvajanje zakona in hitrejšo pomoč poplavljenim območjem. Predstavnik Zakonodajno-pravne službe je dejal, da je Zakonodajno-pravna služba predlog zakona preučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo, pravnim sistemom in zakonodajno tehničnega vidika ter o tem pripravila pisno mnenje. Predstavnik Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je dejal, da je komisija predlog zakona podprla. Dejal je, da so državni svetniki na seji komisije v razpravi dejali, da je bilo na terenu že marsikaj narejenega in ob tem dodali, da pa je treba še veliko postoriti. V razpravi so članice in člani navedli, da gre za manjše zakonodajne spremembe, izražena je bila podpora rešitvam, ki jih predvideva predlog zakona in so namenjene boljši implementaciji ukrepov za sanacijo prizadetih območij in podpori podjetjem s podaljšanjem roka glede dolgoročnega prilagajanja podnebnim spremembam. Predstavljen je bil pregled porabe sredstev za obnovo po poplavah in plazovih, razprava je potekala tudi o 1. členu predloga zakona in vloženi amandma Poslanske skupine SDS. Državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade je podal dodatna pojasnila glede vprašanj izraženih v razpravi. Pojasnil je, da 1. člen predloga zakona predstavlja dodatno varovalko glede morebitnih manipulacij s kmetijskimi zemljišči. Izvajajo tudi redne sestanke z občinami glede občinskih prostorskih načrtov, občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter lokacijskih informacij z namenom pospešitve postopkov. Primere, ko posameznik že ima zemljišče, pa rešujejo na podlagi lokacijskih preveritev. Odbor ni sprejel amandmaja Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke k 1. členu. Odbor je v skladu s 127 členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Ker k predlogu zakona na matičnem delovnem telesu amandma ni bil sprejet, je odbor Državnemu zboru predlagal, da Predlog zakona o spremembah Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev sprejme v predloženem besedilu. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija - Krščanski demokrati, v njenem imenu kolega Jernej, kolega Jožef Horvat, se opravičujem. Ja, izvolite. Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica, spoštovani predstavniki Vlade, drage kolegice in kolegi. Eno leto po uničevalnih poplavah je povsem jasno, da bo okrevanje gospodarstva in družbe po teh poplavah dolgotrajno in izjemno zahtevno. Ključna infrastruktura se sanira, vendar zaradi nepotrebnih birokratskih zapletov prepočasi. Katastrofalna poplava lansko leto je marsikaj odnesla,

Na to vse glasneje opozarjajo župani in gospodarstveniki na prizadetih območjih. Župani petih najbolj prizadetih območij opozarjajo, da je končana šele polovica nujnih sanacijskih del. Za hitrejšo in učinkovitejšo sanacijo bi občine potrebovale predvsem pomoč pri projektiranju in odpravi nepotrebne administracije. Čakanje na odobritev projektov je nepotrebno, nujna sta hitrejši odziv vseh državnih ustanov in vnaprejšnje financiranje sanacijskih del. Ne govorimo samo o porušenih in popolnoma uničenih domovih ter drugih izgubljenih materialnih dobrinah, za katere so ljudje varčevali leta in leta. Govorimo tudi o drugih posledicah in stiskah, ki so se v ljudi naselile takoj po poplavah in so leto dni pozneje še večje. Tudi gospodarstvo je ni odneslo bistveno bolje, čeprav je seveda v primerjavi z ljudmi kapitalsko neprimerno močnejše in s tem tudi odpornejše. Zato so podjetja, ki so v poplavah imela veliko materialno škodo, posledice odpravila sama, sama in na svoj račun. Na podlagi ankete med prizadetimi podjetji, ki so jo na GZS opravili junija letos, je 90 odstotkov gospodarstvenikov, ki so na anketo odgovorili, sanacijo svojih obratov končalo razmeroma hitro po poplavah, in to z lastnim financiranjem. Več kot dve tretjini podjetij pa sta poudarili, da sanacija infrastrukture poteka prepočasi. Tukaj se tudi vidi ta razlika v učinkovitosti: gospodarstvo, beri, zasebni sektor in državni sektor. Skrbita jih predvsem nadaljnje vzdrževanje in čiščenje vodotokov, ki so najšibkejša točka ob morebitni ponovitvi močnega deževja. V Novi Sloveniji smo proučili ključne rešitve, ki jih prinaša Zakon o spremembah Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Občinski podrobni prostorski načrti za obnovo prenehal je veljati 31. decembra 2028. Trenutno zakon določa, da se bodo takrat tista zemljišča, glede katerih - prvič - bodo sklenjene pogodbe o uporabi zemljišča za namen gradnje nadomestitvenega objekta ali - drugič bo vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nadomestitveni objekt vključila v spremembe in dopolnitve OPN kot stavbna zemljišča. Pogoj je torej izpolnjevanje enega ali drugega pogoja ločeno torej alternativno. Po noveli pa bosta morala biti oba pogoja izpolnjena hkrati. Torej kumulativno. Predlaga se tudi podaljšanje roka za oddajo Vloge za dodelitev investicijske spodbude gospodarskim družbam za eno leto, torej do 31. decembra 2025. Po temeljiti proučitvi novele omenjenega zakona, zakona, ki ga obravnavamo, smo se v Poslanski skupini Nova Slovenija odločili, da zakon soglasno podpremo. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala predsednica. Predstavniki Vlade, spoštovane kolegice in kolegi! Kot odgovor na obsežne poplave in zemeljske plazove, ki so prizadeli številne slovenske domove ter gospodarske obrate, je bil pripravljen izhodiščni predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Primarno prizadevanje zakona je učinkovita in časovno optimalna izvedba ukrepov za sanacijo prizadetih območij. Priprava zakona je bila hitra in tako sledila takojšnji odzivnosti na posledice katastrofe. Že v zadnjih dveh obravnavah zakona iz decembra lani in aprila letos smo ugotavljali pravočasnost ukrepanja in ažurnost vlade. Vladna ekipa je takoj po ujmi odšla na teren med ljudmi, gospodarstvenike, županje ter župane, imenovala je posebnega državnega sekretarja ter zagotovila ustrezno podporno infrastrukturo. Vse s ciljem, da bi ukrepi za pomoč in obnovo bili pripravljeni pravočasno ter celovito zajemali potrebe vseh deležnikov, ki so bili prizadeti v poplavah. Dopolnitev zakona pred nami ne nadaljuje v duhu upoštevanja potreb prizadetih v poplavah. - 12.25** (Nadaljevanje) rok za oddajo vlog za dodelitev investicijske spodbude gospodarskim družbam do 31. decembra 2025. To podaljšanje je ključno za podjetja, ki se soočajo z dolgotrajnimi postopki prostorskega umeščanja in pridobivanja zemljišč, kar je posledica kompleksnosti teh procesov. S tem ukrepom se podjetjem omogoča, da uspešno zaključijo potrebne pripravljalne aktivnosti, preden zaprosijo za spodbudo in začnejo z investicijami. Prav tako pa zakon podaja dodatno gotovost tistim prizadetim, ki so se odločili za nadomestno gradnjo. Predlog zakona uvaja spremembo namembe rabe zemljišč iz kmetijskega v stavbno, kar je nujno za gradnjo nadomestnih objektov. Predlagana rešitev določa, da bodo predmet spremembe namenske rabe le tista zemljišča, za katere bo do 31. decembra 2028 sklenjena pogodba o uporabi zemljišča za gradnjo nadomestitvenega objekta in vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja. Gre za pozitiven razvoj kompleksnega in večplastnega zakona, ki je usmerjen predvsem v dodatno pomoč prizadetim. Zato bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov predlog zakona

Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev smo v Državnem zboru prvič dopolnili že septembra letos. Spremembe so izhajale iz potrebe po prilagoditvi zakona realnostim na terenu, iz istega razloga danes sprejemamo drugo dopolnitev Zakona o obnovi, saj gre za tri manjše spremembe, ki so potrebne zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti izvajanja zakona v praksi. 1. člen zagotavlja, da bodo predmet spremembe namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu zgolj tista zemljišča, ki bodo hkrati izpolnjevala naslednja pogoja: prvi pogoj je sklenjena pogodba o uporabi zemljišča za namen gradnje nadomestitvenega objekta; drugi pogoj je vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nadomestitveni objekt. Za oba pogoja velja pravilo, da morata biti izpolnjena do 31. decembra 2028, to pomeni, da bodo predlog spremembe namenske rabe prostora v OPN izključno zemljišča, na katerih bo zgrajen nadomestitveni objekt, ki ga upravičenec potrebuje za prebivanje oziroma nadomestitev svojega doma in preprečuje morebitne špekulacije z zemljišči na račun ukrepov za popoplavno obnovo. 2. člen za eno leto podaljšuje rok oddaje vlog za dodelitev investicijske spodbude gospodarskim družbam, ki so se lotile sanacije škode na prizadetih območjih. Razlog za podaljšanje roka do konca leta 2025 so predvsem dolgotrajni postopki pridobivanja prostorskih dovoljenj in prostorskega umeščanja zemljišč in objektov. 3. člen z namenom jasnejše dikcije spreminja terminologijo na način, da se namesto termina nadomestna gradnja uporabi termin nadomestitvena gradnja, ki bo omogočal gradnjo novega objekta tudi izven zarisanih gabaritov objekta ali pa celo na drugi lokaciji. Ob dopolnjevanju zakona, ki ureja obnovo po lanskoletnih uničujočih poplavah naj ponovno poudarim, da bodo, da bo takih naravnih nesreč vedno več in bodo vedno bolj uničevalne, zato je poleg sanacije po naravnih nesrečah nujno potrebno nasloviti problematiko podnebnih sprememb, ki so posledica človeških dejavnosti. V Levici bomo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev podprli. ZUPANČIČ:** Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Svoboda in v njenem imenu kolegica Andreja Kert. Izvolite. hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni vsi prisotni. Spoštovani! V Poslanski skupini Svoboda podpiramo Predlog zakona o spremembah Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Gre za zakonodajo, ki naslavlja nekatere izzive obnove po naravnih iz avgusta 2023 in zagotavlja učinkovito podporo prebivalcem in gospodarstvu na prizadetih območjih. Predlog zakona prinaša naslednje rešitve: podaljšanje roka za oddajo vlog pravnih oseb za investicijske spodbude do 31. decembra 2025. To podaljšanje omogoča prizadetim podjetjem dodatni čas za pripravo projektov, ki naslavljajo dolgoročno odpornost in prilagajanje na podnebne spremembe. Predlog zakona določa stroge pogoje za spremembe namembnosti zemljišč le zemljišča, za katera bodo do 31. decembra 2028 sklenjene nakupne pogodbe in vložene vloge za gradbeno dovoljenje bodo lahko ostala vključena v stavbna zemljišča. Predlog zakona zagotavlja jasno časovnico za ukrepe, potrebne za odpravo posledic poplav, ter hkrati preprečuje morebitne zlorabe ali nesmiselne spremembe zemljiške rabe v Sloveniji, ki je izrazito izvozno usmerjena država, je podpora podjetjem v kriznih trenutkih ključnega pomena za ohranitev konkurenčnosti in preprečitev selitev podjetij iz države. S tem zakon preprečuje negativne učinke na lokalne skupnosti in tudi na nacionalni proračun. Ukrepi vključujejo dolgoročne rešitve, kot so varovanje kmetijskih zemljišč in zagotavljanje infrastrukture za potrebe prihodnjih naravnih nesreč. Poslanska skupina Svoboda verjame, da zakon predstavlja pomemben korak v prizadevanjih za celotno obnovo prizadetih območij in krepitev odpornosti Slovenije na prihodnje naravne nesreče, zato podpiramo njegovo sprejetje ter hkrati pozivamo vse poslanke in poslance, da se nam pri tej podpori tudi pridružijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Še Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Rado Gladek. Izvolite. Spoštovana predsednica, predstavniki Vlade, kolegice in kolegi, prav lep pozdrav! Zarečenega kruha se največ poje, pravi slovenski rek. Vlada Roberta Goloba je prvak v dajanju obljub in v njihovem neuresničevanju. To se je izkazalo tudi pri obljubah o hitri obnovi po eni največjih naravnih nesreč v Sloveniji, avgustovskih poplavah leta 2023. Obljuba o izgradnji sto hiš na mesec se je sesula kot hišica iz kart. Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki je stopil v veljavo decembra leta 2023, določa ukrepe na področju poroštvene sheme, povratnih in nepovratnih sredstev za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu, gradbenih investicij, in urejanju prostora, cestne in železniške infrastrukture, urejanja vodotokov, odprave posledic poplav in plazov, davčne politike, politike socialne varnosti, izvzetja prejemkov iz izvršbe in stečajne mase, kmetijske in gozdarske politike, kulturne infrastrukturne dediščine, javnega naročanja, digitalne preobrazbe in izvajanja programov duševnega zdravja ter nudenja psihosocialne pomoči. Koordinaciji organizacijskih ukrepov in javne objave podatkov. Kot rečeno na začetku, je lahko obljubljati, pri izvedbi pa hitro naletimo na ovire. Tako smo septembra letos sprejeli prvo spremembo zakona, ki je določala ukrepe, povezane s prostorskim načrtovanjem in komunalnim opremljanjem, ukrepe za lažji dostop do poroštvenih shem za prebivalstvo na prizadetem območju, kakor tudi uskladitev sklicevanja na prenovljene evropske predpise s področja državnih pomoči z namenom izvajanja določenih začasnih ukrepov se je uvedla tudi izjema od prepovedi sekanja za rasti ob vodnih bregovih, čiščenja od vodnih kanalov in praznjenja vodnih zajetij v času gnezdenja ptic, uredil pa se je tudi postopek nakupa kmetijskih zemljišč, ki se jim bo namenska raba spremenila v stavbna zemljišča. Slabe tri mesece po zadnji spremembi in več kot leto dni po dani obljubi predsednika Vlade, po kateri naj bi bilo do sedaj zgrajenih že več kot tisoč 200 hiš, je pred nami nova sprememba zakona, katere eden glavnih ciljev je zagotoviti zadostno število stavbnih zemljišč za gradnjo nadomestitvenih objektov in omogočiti spremembo namembnosti prostora iz območja kmetijskih v območja stavbnih zemljišč, če stavbnih zemljišč ni mogoče zagotoviti na obstoječih stavbnih zemljiščih v poselitvenih območjih, ki niso poplavno ogrožena. Sprememba zakona zagotavlja, da bodo predmet spremembe namenske rabe prostora v občinskih prostorskih načrtih zgolj tista zemljišča, za katere je do 31. decembra 2028 sklenjena pogodba o uporabi zemljišča za namen gradnje nadomestitvenega objekta in vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nadomestitveni objekt. Predlog spremembe zakona podaljšuje za eno leto. Tudi rok oddaje vloge za dodelitev investicijske spodbude gospodarskim družbam ter zamenjuje termin nadomestna gradnja z nadomestitveno gradnja. Slovenski demokratski stranki stalno opozarjamo na počasnost pri izvajanju dokončnih rešitev za prebivalce, ki so v poplavah bili najbolj prizadeti in še danes ne vedo, kje bodo v prihodnosti živeli. Predlog sprememb zakona bomo sicer podprli, z željo, da Vlada hitro uresniči tiste obljube, ki so v dobro prebivalcev, prizadetih v poplavah. Hvala. (nadaljevanje) Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in tudi amandmaji h končni določbi niso bili vloženi zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega ZAVAROVANJA V OKVIRU NUJNEGA POSTOPKA.** Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, Igorju Feketija, državnemu sekretarju na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani! Danes obravnavani Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, skrajšano ZMEPIZ. 28. 11. 2024 ga je potrdila Vlada Republike Slovenije. Predlog zakona je še pred tem potrdil Ekonomsko-socialni svet in v prejšnjem tednu tudi Državni svet Republike Slovenije. Osnovni zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ureja zbiranje in vodenje podatkov o zavarovancih iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in postopke za zagotovitev pravilnosti in ažurnosti teh podatkov. Po priznavanju pravic iz zavarovanja pa zakon ureja tudi vodenje evidenc o upravičencih, o priznanih pravicah, o izplačilih pravic in o delu izvedenskega organa. ZMEPIZ1B, torej, novela, ki je danes pred vami, prinaša spremembe na več področjih. Najpomembnejše je spremenjeno poročanje o podatkih za oblikovanje pokojninske osnove s strani tistih izplačevalcev, ki izplačujejo tudi nadomestila iz obveznih socialnih zavarovanj. Te podatke bodo odslej sporočali na obrazcu REK-O. Na podlagi veljavnega ZMEPIZ1 zavezanci za delavce v delovnem razmerju in za tiste osebe, ki opravljajo delo v okviru drugega pravnega razmerja, že sporočajo podatke za oblikovanje pokojninske osnove na obračunu davčnega odtegljaja, torej na obrazcu REK. To pomeni, da za večino zavarovancev zavezanci ne sporočajo več teh podatkov na samostojnem obrazcu M4 kot prej, temveč na obrazcu REK, skupaj s podatki za obračun prispevkov in akontacije dohodnine. S predlogom novele se temu načinu poročanja oziroma sporočanje podatkov za oblikovanje pokojninske osnove pridružujejo še zavezanci, ki zavarovancem izplačujejo nadomestilo oziroma plačujejo prispevke iz obveznih socialnih zavarovanj nekaterim kategorijam zavarovancev. Gre predvsem za zavezance kot so Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Center za socialno delo, Ministrstvo za obrambo, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Eden temeljnih razlogov za ta predlog sprememb je administrativna razbremenitev zavezancev, ki bodo po novem lahko na enem obrazcu, torej obrazcu REK, sporočali tako podatke za obračun prispevkov in akontacijo dohodnine kot podatke za oblikovanje pokojninske osnove. Nadalje pa predlog zakona prinaša več sprememb, ki izboljšujejo usklajenost zakona z drugimi predpisi, ki so bile sprejete, ki so bili sprejeti po uveljavitvi zakona in tudi s sodno prakso. Posodabljajo tudi postopke urejanja in zbiranja podatkov matične evidence in povezuje vsa obvezna socialna zavarovanja z isto prijavo v zavarovanje. V prehodnih določbah pa posegamo tudi v ZPIZ-2N, torej Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in sicer podaljšujemo rok za vložitev zahteve za uveljavitev pravice do zagotovljene vdovske pokojnine, ki je bila ZPIZ-2N uvedena konec leta 2023 in za tiste kategorije obstoječih prejemnikov vdovskih pokojnin, pri katerih je to tehnično izvedljivo in za katere zavod razpolaga z vsemi potrebnimi podatki, uvajamo ugotavljanje upravičenosti do zagotovljene vdovske pokojnine po uradni dolžnosti. Od uvedbe te pravice smo skupaj z zavodom spremljali število oddanih vlog, njihovo reševanje in jeseni sprejeli odločitev, da rok za oddajo vlog podaljšamo. Vsem, ki so nas v zadnjem mesecu opozarjali na iztekajoči se rok, se iskreno zahvaljujem za njihovo skrb. Bila je naša skupna skrb, ki jo zdaj Vlada je Državnemu zboru predlagala, da predlog zakona obravnava po nujnem postopku. Sprejetje zakona še letos je zelo pomembno za nemoteno zagotavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in iz drugih socialnih zavarovanj. In do 1. januarja 2025 mora biti na podlagi tega zakona sprejet tudi podzakonski predpis. (nadaljevanje) drugimi predpisi in dejstvo, da so bili nekateri izmed njih potrjeni, dokončno sprejeti šele pred kratkim, je razlog za nujni postopek, čeprav je bil prvi osnutek zakona pripravljen že pred poletjem. Zahvaljujem se poslancem in drugim delavcem Državnega zbora za obravnavo zakona po nujnem postopku. Zahvaljujem se tudi Zakonodajno-pravni službi za temeljit pregled in konstruktivne predloge, v skladu s katerimi so pripravljeni tudi nekateri amandmaji. / znak za konec razprave/ Torej, v imenu Vlade Republike Slovenije predlagam sprejetje predložene novele zakona. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide in za predstavitev poročila dajem besedo predsedniku odbora, kolegu Milanu Jakopoviču. Izvolite. **MILAN Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 37. nujni seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Po dopolnilni obrazložitvi predstavnika predlagatelja, ki je predstavil ključne rešitve predloga zakona, je predstavnica Zakonodajno-pravne službe izpostavila ključne poudarke iz pisnega mnenja, še posebej pripombo k 41. členu predloga zakona, kjer je med drugim pojasnila, da predlagani člen ne predstavlja prehoda na novo ureditev niti uskladitve z njo, temveč gre za poseg v prehodno določbo zadnje novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in določa rok za vložitev vloge za izplačilo zagotovljene vdovske pokojnine. V zvezi s predlogi amandmajev za amandmaje odbora je pojasnila, da so z njimi pripombe Zakonodajno-pravne službe upoštevane le v manjšem delu. Predstavnik Državnega sveta je predstavil mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ter izpostavil, da komisija predlog zakona podpira. Direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je izpostavil, da se strinja s podaljšanjem roka za oddajo vloge za uveljavljanje zagotovljene vdovske pokojnine, kakor se tudi strinja z rešitvijo, da roka ne bi bilo, kar je bilo predvideno že v pripravi zadnje novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ne nazadnje gre za zagotavljanje socialne varnosti socialno šibkejšim. Večji del razprave je bil namenjen vsebini 41. člena predloga zakona, ki podaljšuje rok za uveljavljanje zagotovljene vdovske pokojnine. V Poslanski skupini SDS so pojasnili, zakaj so vložili amandma k 41. členu predloga zakona. S katerim predlagajo črtanje roka za vložitev zahteve za pridobitev zagotovljene vdovske pokojnine. Če ima nekdo zakonsko pravico priznano, ni potrebe, da bi jo časovno zamejili z nekim rokom ter določali presečni datum, od katerega dalje velja drugačna ureditev za določeno skupino državljanov, saj se jih tako postavlja v diskriminatoren položaj in s tem krši načelo enake obravnave. V Poslanski skupini NSi so izpostavili, da ima veliko starejših omejen dostop do informacij, zato so vložili amandma k 41. členu, s katerim predlagajo podaljšanje roka do konca leta 2025. V poslanskih skupinah koalicije so pozdravili predlog vlade za podaljšanje roka za uveljavljanje zagotovljene vdovske pokojnine, čeprav so se strinjali tudi s črtanjem roka, vendar so zaradi opozoril Zakonodajno-pravne službe glede tega predlagali podaljšanje roka za dve leti. Poudarili so, da se bo s predlagano rešitvijo krepila socialno varnost najranljivejših in da so jih tudi v društvih upokojencev opozorili, da veliko potencialnih upravičencev še ne ve, da imajo pravico do zagotovljene vdovske pokojnine. Glede drugih rešitev predloga zakona so izpostavili, da te zmanjšujejo administrativne ovire in prispevajo k hitrejšemu poslovanju, postopki in evidence se bodo poenotili, s tem pa se bo zmanjšala možnost napak in povečala pravna varnost. Odbor je po zaključeni razpravi v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel, sprejeti amandmaji pa so vključeni v dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni del tega poročila. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala predsednica. Predstavniki Vlade, spoštovane kolegice in kolegi! Socialni demokrati bomo današnji predlog novele zakona, ki ureja matične evidence za zavarovance ter prejemnike pokojnin iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, podprli. Novela prinaša predvsem tehnične spremembe zakona, ki so potrebne zaradi uskladitve z drugimi predpisi, ki urejajo trg dela, davčne postopke, sistem socialne varnosti in varstva pri delu.

Jasne in natančne evidence zavoda krepijo zaupanje zavarovancev in upokojencev v sistem, ker zagotavljajo, da so plačani prispevki in drugi podatki v sistemu pravilno zabeleženi, shranjeni in tudi ustrezno vodeni. Točni podatki so ključni za izračun višine pokojnin, določitev pogojev za upokojitev in drugih ugodnosti, ki jih zavarovanci prejmejo iz pokojninskega zavarovanja. To je še toliko bolj pomembno, če vemo, da večina, za večino upokojencev pokojnine predstavljajo edini vir za preživetje. Točnost podatkov omogoča tudi lažjo izmenjavo podatkov o zavarovancih in upokojencih, kadar gre za mednarodni prenos pravic iz enega v drug pokojninski sistem ter omogočajo verodostojnost in hitrejše reševanje pritožb v primerih zaznanih napak zavoda. Novelo zakona bomo podprli tudi zato, ker se je tokrat Vlada razmeroma hitro odzvala na številne pobude za podaljšanje roka za vložitev zahteve za zagotovljeno pokojnino, med katerimi je bila tudi naša. Tudi mi smo namreč prejeli številna opozorila, da se bo s koncem tega leta iztekel rok za vložitev zahteve, zato smo Vladi predlagali podaljšanje tega roka za vse tiste, ki so že upokojeni, so udoveli in prejemajo vdovsko pokojnino, vendar ta znaša manj, kot je trenutno zagotovljena minimalna vdovska pokojnina. Številni so nas opozorili, da se lahko zgodi, da bo marsikatera ob udovela upokojenka, ki prejema zelo nizko vdovsko pokojnino, s katero se komajda prebije, čez mesec zamudila rok za vložitev zahtevka za izplačilo. Ta pravica namreč večinsko zadeva starejše osebe, ki so slabo informirane o svojih pravicah in ne sledijo spremembam zakonodaje. Če bi obveljal trenutno določeni rok, upravičenci pa bi ga zamudili, bi za to skupino upokojencev, predvsem pa za udovele upokojenke pomenilo, da bi se vedno izgubila pravico do izplačila zagotovljene vdovske pokojnine tudi če bi se kasneje izkazalo, da bi bile do nje vendarle upravičene. Zato nas veseli, da je pristojno ministrstvo predlagalo podaljšanje tega roka, hkrati pa je tudi določilo, da mora zavod po uradni dolžnosti določiti zagotovljeno vdovsko pokojnino vsem tistim upokojenkam, ki so bile do nje upravičene in za takšno določitev že posreduje vse potrebne podatke. ...Skratka, predlog zakona podpiramo, ker zagotavlja usklajenost nabora podatkov za preglednost in točnost evidenc, ki jih vodi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja Uvaja spremenjeno poročanje podatkov za oblikovanje pokojninske osnove s strani izplačevalcev nadomestil iz obveznih socialnih zavarovanj. Eden temeljnih razlogov za navedeni predlog spremembe je administrativna razbremenitev še za dodatne zavezance, ki bodo po novem lahko na enem REK obrazcu poročali tako podatke za obračun prispevkov in akontacije dohodnine kot tudi podatke za oblikovanje pokojninske osnove. Prav tako predlog zakona prinaša več sprememb, ki izboljšujejo usklajenost zakona z drugimi predpisi s sprejetimi po njegovi uveljavitvi. V sedanjem veljavnem ZPIZ-2 tudi ni urejeno zavarovanje oseb, ki po prenehanju delovnega razmerja prejemajo prejemke, ki izvirajo iz tega delovnega razmerja, nanašajo pa se na čas po odjavi iz zavarovanja. Z novelo se posega v ZPIZ-2 do ureditve v predvideni reformi pokojninskega sistema. In se določa zavarovanje ter pridobitev pravic smiselno na način kot velja za osebe s prihodki iz drugih pogodbenih razmerij. Predlog zakona prinaša tudi podaljšanje roka za vložitev zahteve za uveljavitev zagotovljene vdovske pokojnine za že obstoječe prejemnike pokojnin. Govorimo o tistih, ki so do 28. 12. 2023, ko je bila uveljavljena novela ZPIZ-2N že izpolnjevali pogoje za priznanje pravice do vdovske pokojnine in lastne pokojnine, torej starostne, predčasne ali invalidske. Njihovi prejemki iz naslova pokojnin, v katere se všteva tudi morebitna pokojnina iz tujine, pa so nižji od zneska zagotovljene pokojnine. Trenutni rok za vložitev zahteve za zagotovljeno vdovsko pokojnino za te poteče 31. decembra 2024. Ob spremljanju poteka vlaganja teh vlog in njihovega reševanja je bilo ugotovljeno, da morda še obstajajo potencialni upravičenci do zagotovljene vdovske pokojnine, ki niso vložili vloge in zato se ta enoletni rok podaljšuje za dodatni dve leti do 31. decembra 2026. Ker gre za eno najbolj ranljivih družbenih skupin je nujno, da se s podaljšanjem tega roka zagotovi možnost uveljavitve te pravice čim večjemu številu upravičencev,

Hvala. Spoštovana gospa predsednica. Spoštovani! Poslanska skupina Svoboda podpira Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja z MEPIS 1B, je usmerjen v izboljšanje učinkovitosti, preglednosti in socialne varnosti na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ključne rešitve, ki jih prinaša predlog zakona: uvedba obrazca REK-O, zakon omogoča poenostavljenje poročanja podatkov za oblikovanje pokojninske osnove, nadomeščanje obrazca M-4 z REK-O bo od 1. januarja 2025 omogočilo tekoče in natančnejše zbiranje podatkov ter zmanjšalo administrativno breme izplačevalcev. Podaljšanje roka za uvajanje uveljavitve do zagotovljene vdovske pokojnine. Podaljšanje roka za vložitev zahtevkov omogoča večjemu številu upravičencev, predvsem ranljivim skupinam dostop do te pravice, gre za pomemben korak k zmanjševanju socialne ogroženosti. Naslednjo so tehnične in vsebinske posodobitve. Spremembe izboljšujejo usklajevanje podatkov med različnimi sistemi socialnih zavarovanj, kar bo omogočilo boljšo koordinacijo med institucijami kot so ZPIZ, FURS in drugi nosilci zavarovanj. Potem, povečanje pravne varnosti; predlog uvaja spremembe, ki zagotavljajo boljše upravljanje podatkov in zmanjšujejo možnost napak, kar povečujejo pravno varnost zavarovancev in učinkovitost postopkov. Razlogi za podporo, socialna pravičnost. Predlog zakona krepi socialno varnost najranljivejših skupin kot so prejemniki nižjih pokojnin, vdovskih pokojnin in invalidi. Podaljšanje rokov za uveljavitev pravic zagotavlja, da nihče ne ostane izključen zaradi administrativnih omejitev. Sodelovanje ključnih deležnikov, predlog je rezultat obsežnega delovanja, sodelovanja med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter drugih institucij. Ta usklajenost zagotavlja celovitost rešitve. Tehnična pripravljenost, informacijski sistemi, potrebni za izvajanje zakona, so že posodobljeni in pripravljeni na novo ureditev, kar zagotavlja nemoteno implementacijo. Za zaključek. Poslanska skupina Svoboda poudarja, da zakon naslavlja ključne izzive, povezane z upravljanjem matičnih evidenc zavarovancev in prinaša pomembne izboljšave za ranljive skupine ter upravne postopke. Predlog je uravnotežen in dobro pripravljen, zato ga v skupini svoboda podpiramo. Hvala lepa. Naslednja poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu magistrica Karmen Furman. Izvolite. **MAG.

ki ga je v zakonodajno proceduro po nujnem postopku vložila Vlada Republike Slovenije, prinaša spremembe na več področjih, in sicer spremenjeno sporočanje podatkov za oblikovanje pokojninske osnove s strani izplačevalcev nadomestil iz obveznih socialnih zavarovanj na obrazcu REK. S tem se administrativno razbremenjuje zavezance, ki bodo lahko na enem obrazcu sporočali podatke za obračun prispevkov in akontacijo dohodnine, kot tudi podatke za oblikovanje pokojninske osnove. S predlogom se izboljšuje tudi usklajenost zakona z drugimi predpisi, ki so bili sprejeti po njegovi uveljavitvi in s sodno prakso, hkrati se posodabljajo postopki urejanja zbiranja podatkov matične evidence ter povezuje vsa obvezna socialna zavarovanja z isto prijavo v zavarovanje. A glavna sprememba, ki jo ta predlog zakona prinaša, pa je zagotovo v njegovi prehodni določbi, s katero se predlaga podaljšanje roka za vložitev zahteve za uveljavitev zagotovljene vdovske pokojnine za že obstoječe prejemnike pokojnin. Naj spomnimo, v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo že meseca maja leta 2023 koalicijo pozvali k sprejetju posameznih zakonskih sprememb, s katerimi bi se izboljšal vse slabši socialni in gmotni položaj slovenskih upokojencev.

Žal, takrat s strani vladne koalicije za sprejetje predlaganih zakonskih sprememb ni bilo posluha. Konec leta 2023 je Vlada vendarle nekoliko popustila in v sprejetje predložila novelo pokojninskega zakona, ZPIZ-2, s katero ste v koaliciji posvojili naš predlog, institut zagotovljene vdovske pokojnine. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo zato bili s predlogom novele zadovoljni, da ste v vladni koaliciji, sicer z zamikom, pa vendarle, spoznali naš dober namen in potrebo po sprejetju našega predloga ter tako posvojili in predlagali uzakonitev instituta zagotovljene vdovske pokojnine. Verjamemo, da se bo s tem vsaj nekaterim najrevnejšim upokojencem malce izboljšal njihov socialni položaj. Nikakor pa se ne moremo strinjati z vašo ureditvijo, ko sedaj zakonsko priznano, torej uzakonjeno pravico, določenemu delu upokojencev časovno omejujete. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo zato ponovno pripravili in vložili predlog amandmaja, s katerim predlagamo črtanje roka za vložitev zahteve in s tem uveljavitev pravice do zagotovljene vdovske pokojnine. Ne vidimo namreč nobenega razloga, zakaj bi določenim potencialnim upravičencem zakonsko priznano pravico z rokom časovno omejili. Takšna ureditev namreč postavlja pod vprašaj tudi načelo enakosti pred zakonom. Potencialni upravičenci, ki bodo izpolnili pogoje za pridobitev te pravice po 28. decembru jim bo le ta po zakonu avtomatično priznana, medtem ko tisti, ki so izpolnili pogoje do tega presečnega datuma, pa jim uveljavitev te pravice z vašim predlogom časovno omejujete sedaj na dobo dveh let. Takšna ureditev tako gre v škodo vsem tistim, ki danes sicer pogoje že izpolnjujejo, a se bodo iz takšnih ali drugačnih razlogov s pravico seznanili šele po preteku roka za njeno uveljavitev. Glede na vaš predlog pa te pravice očitno ne bodo mogli več pridobiti. Spoštovana koalicija, v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke vas zato pozivamo, da s takšnimi zakonskimi predlogi državljanov ne postavljate v neenakopraven položaj. Podprite amandma Slovenske demokratske stranke, ki določa razveljavitev roka za uveljavitev zagotovljene vdovske pokojnine in s tem prav vsem potencialnim upravičencem časovno neomejeno omogočite uveljavitev pravice do zagotovljene vdovske pokojnine. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija - Krščanski demokrati, zanjo poslanec Aleksander Reberšek. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Stavimo na skupno dobro in solidarnost. Socialna varnost je eden od temeljev varovanja človekovega dostojanstva. Je pogoj za notranji mir vsakega človeka in s tem tudi podlaga za gospodarsko učinkovitost. Kdor zaradi starosti, invalidnosti, bolezni ali brezposelnosti ni več sposoben skrbeti sam zase, se mora zanesti na solidarnost ostalih. Ne želimo pa, da bi se ta varnostni mehanizem zlorabljal. To bi pomenilo razgradnjo vrednot socialne države. Zagotovljena vdovska pokojnina je nov inštitut, ki je bil uveden z novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sprejet 14. decembra 2023. Določen je bil rok 31. 12. 2024, do katerega lahko upravičenci oddajo vlogo za dodelitev zagotovljene vdovske pokojnine. Predstavniki upokojencev so izrazili skrb, da številni upokojenci, ki bi bili upravičeni do zagotovljene pokojnine, za to možnost sploh ne vedo, čeprav bi mnogim, ki prejemajo nizke vdovske pokojnine, zagotovljena vdovska pokojnina vsaj malo ublažila materialno stisko. Z novelo Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja je bil najprej predlagan poseg v novelo ZPIZ na način, da bi se obdobje uveljavljanja zagotovljene vdovske pokojnine podaljšalo za šest mesecev, do 30. junija 2025. V Novi Sloveniji smo menili, da je šestmesečno podaljšanje prekratko, saj ne zadošča, da bi se starejši, ki bi jim pravica lahko pripadala, seznanili z možnostjo uveljavljanja zagotovljene vdovske pokojnine. Del prejemnikov bo moralo zanjo še vedno zaprositi z vlogo, saj vseh prejemnikov na podlagi obstoječih evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ni možno določiti, in tako ni možno zgolj dodeljevanje po uradni dolžnosti. Kot so opozorili predstavniki upokojencev, ima veliko starejših omejen dostop do informacij, posebej če živijo **23. TRAK (VI) 13.00** (Nadaljevanje) sami, nimajo sorodnikov, nimajo radia, televizije, dostopa do interneta, pametnega telefona, računalnika, časopisov in revij, kjer opozarjajo na to pravico. Iz navedenih razlogov smo na odboru predlagali podaljšanje roka za uveljavljanje pravic do zagotovljene vdovske pokojnine za eno leto do 31. decembra 2025. Glede na vložene amandmaje na Odboru za delo in tudi podporo generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Marijana Papeža, pa je koalicija predlagala svoj amandma, ki to obdobje podaljšuje na dve leti. Kakorkoli že, sprejeto podaljšano obdobje je pozitivno za vlagatelje, prejemnike vdovskih pokojnin, in vesel sem, da smo lahko v opoziciji k temu pripomogli. V Novi Sloveniji predlogu zakona ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členu in vloženih amandmajih. V razpravo dajem 41. člen ter amandma Poslanske skupine SDS in amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Sprašujem, ali želi kdo razpravljati? Vidim, da interes je. Torej, začenjam s prijavo. prijava poteka

Vsaj ponovimo krog razprave, ki smo ga imeli v ponedeljek. Dotični amandma predlaga, da bi bila ta pridobivanje te pravice brez roka. To je bil izhodiščni predlog, že v začetku predloga, prvega predloga tega zakona, pa je Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora rekla, da je potrebno nek rok postaviti. Potem smo dosegli na seji odbora nek kompromis med najkrajše postavljeno rokom, ki je bil pol leta, potem eno leto kar je predlagala Nova Slovenija in temu, da roka ne bi bilo, smo na koncu dali amandma odbora, da je ta rok sedaj dve leti. Tudi direktor ZPIZ, gospod Papež, je rekel, da je nekje leto do dve leti dovolj, da tisti, ki si še te pravice niso zagotovili, uredijo vse potrebno, da do te pravice pridejo. Tako da mislim, da je ustrezna ureditev že sedaj, zato predloga, do katerega se je tudi ZPS izrekel, da ni primeren, ne morem podpreti. Drugi predlog amandmaja je pa bolj tehnične narave in ga bom seveda podprl, tega skupnega.

veseli, da ste v koaliciji vendarle spoznali takrat naš dober predlog, ki smo ga dali že pred letom in pol, glede uzakonitve inštituta zagotovljene vdovske pokojnine in ste kasneje pač sicer takrat zavrnili, ampak s svojo novelo ZPIZ-2N potem uzakonili ta inštitut. Torej, ne glede na to je prav, da se je zadeva uveljavila v zakonu. Ampak sedaj, veste, ne vidim pa razloga zakaj ljudem časovno omejujete uveljavitev te pravice. Dejstvo je, da ste bili takrat, ko ste postavljali novelo ZPIZ-2N nekoliko nespretni z njegovo vsebino, da ste zadevo pač realizirali v prehodnih določbah. Zdaj, se naslanjati na mnenje Zakonodajno-pravne službe, vsi dobro vemo, da to je samo mnenje in da je tudi res, da takrat ko je koaliciji povšeči, ga upoštevate, če pa ne, pa tudi ne spoštujete mnenja Zakonodajno-pravne službe. Ampak glejte, mi si samo želimo, da se v tem primeru pri tako pomembnih pravicah, ki se tiče najranljivejših skupin dosledno upoštevajo tudi vsa druga načela. Kajti sedaj, ko urejate zadevo na ta način, da določenim potencialnim upravičencem časovno omejujete uveljavitev te pravice, v bistvu te potencialne upravičence delite in jih postavljate v neenakopraven položaj. Namreč, 28. december je tisti presečni datum, ki velja, da tisti

pogoje za uveljavitev te zagotovljene vdovske pokojnine, pa na ta časovni rok niso vezane, ampak jim bo pravica šla avtomatično po zakonu. Torej, glejte, nam se zdi pomembno, da takrat, ko nekaj urejamo oziroma ko inštitute popravljamo, da se zavedamo, da jih je potrebno popraviti tako, da s tem ne kršimo v tem primeru celo ustavnega načela in da mora veljati za vse državljane, v tem primeru potencialne upravičence, enako, ne pa tako, da jih nekako delite na tiste, ki bodo časovno imeli omejitev za uveljavljanje te pravice, medtem ko drugi pa ne. Zato vas še enkrat pozivamo torej, da premislite in da vendarle podprete amandma Slovenske demokratske stranke s katerim predlagamo torej to črtanje roka za en del potencialnih upravičencev, torej roka za uveljavitev zagotovljene vdovske pokojnine, kajti izkazalo se je že do sedaj, da je takšno postavljanje rokov povsem neživljenjsko do teh upravičencev in zato tudi smo se odločili, vložili ta amandma in pozivamo torej koalicijo, da vendarle razmisli in da uredi za vse enako, za vse potencialne upravičence enako in da s tem ne krši ustavnega načela. Hvala. Hvala lepa. Sprašujem, ali morda želi še kdo razpravljati? (Da.) Je še interes, torej še enkrat pobiram prijavo. Pričenjam s prijavo, prijava poteka in sicer se je k besedi prijavila poslanka Sandra Gazinkovski. Izvolite. Hvala predsedujoča. En lep dober dan vsem skupaj! Zakon, ki ga obravnavamo danes, zmanjšuje administrativne ovire in prispeva k hitrejšemu poslovanju. spremembo zakona podaljšujemo rok za uveljavljanje pravice do zagotovljene vdovske pokojnine in s tem krepimo socialno varnost najšibkejših. Vlada Roberta Goloba je namreč določila višino zagotovljene vdovske pokojnine v višini 748,27 evrov, kar prej seveda ni bilo urejeno. S to novelo zakona postopke tudi poenostavljamo in digitaliziramo. Zavod bo lahko po uradni dolžnosti popravljal podatke, če jih zavezanci sami ne bodo posodobili. Pri čezmejnih dejavnostih bo ZPIZ lahko pridobil in potem tudi vodil podatke iz obrazcev A1. Odpravlja se dvojno zavarovanje za sočasno polna delovna razmerja, urejajo se tudi zavarovalna razmerja v primeru pogodbenih nepravilnosti. Zakon tako izboljšuje pravno varnost zavarovancev in, še enkrat ponavljam, zmanjšuje administrativne ovire. Seveda pa opozicijo to ne zanima. Zanima jih samo njihov predlog amandmaja, ki so ga vložili in govori o tem, da se briše rok za vložitev prošnje upravičencev za vdovsko pokojnino. Po mnenju Zakonodajno-pravne službe to ni možno; če se v nekem postopku zahteva vložitev prošnje, mora le ta biti tudi datumsko opredeljena. Zato smo koalicijske stranke na seji delovnega telesa sprejele amandma, kjer se rok za oddajo prošenj podaljša za dve leti. ZPIZ pa je zagotovil, da bo obvestil vse upravičence, naj prošnjo tudi oddajo,

Ja, glejte, zdaj ostro zavračam navedbe koalicijske poslanke, da opozicijo ne zanimajo ostale spremembe, ki se uvajajo s tem zakonom. Seveda nas zanimajo in tudi nismo glasovali proti tem spremembam, to je potrebno povedati, ampak dejstvo je, da vi s tem predlogom, ko v predhodni določbi še vedno postavljate določenemu delu potencialnih upravičencev rok, določenemu delu pa ne, kršite načelo enakosti in tega ni moč spregledati. Ne bodo veljali enaki pogoji za uveljavitev te pravice za vse potencialne upravičence, kar ni prav. Zaradi tega smo v Slovenski demokratski stranki tudi vložili amandma. Zdaj pa je res, da ste pa bili vi nekoliko nespretni takrat, ko ste predlagali novelo, ker ste to dali v prehodno določbo in je sedaj

s sprejetjem tega amandmaja, potem v tem primeru bi imeli vsi potencialni upravičenci povsem enako izhodišče in tudi možnost uveljavljati to pravico brez roka, ki sedaj veže določen del upravičencev zato smo tudi se odločili, vložili ta amandma in samo pozivamo koalicijo, da naj razmisli in vendarle ne deli državljanov na ta način. Hvala.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 ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 13.40. Minutko sem vam odščipnila. Prav? Se vidimo.

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo prekinjeno sejo Državnega zbora in prehajamo na glasovanje Državnega zbora o predlogih odločitev. Glasovali bomo po naslednjem vrstnem redu: 4., 1., 2. in 3. točka dnevnega reda. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Nadaljujemo **prekinjeno 4. točko dnevnega reda - tretja obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora, skrajšani postopek.** Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja, ki je bil sprejet na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo **prekinjeno 1. točko dnevnega reda - tretja obravnava Predloga zakona o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga v okviru nujnega postopka.** K dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, ki so bili sprejeti na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen. Glasujemo. / oglašanje iz

Hvala, gospa predsednica. Glasoval bom "za", ker mislim, da je to od vseh variant najmanj slaba varianta. TEŠ 6 obratuje deset let, investicija je stala okrog 1,5 milijarde evrov, v tem času je prispeval okoli 30 procentov električne energije v Sloveniji in 100 procentov toplote za Šaleško dolino. V tem času je pridelal V tem času je pridelal 950 milijonov evrov izgube, kar je pokrival HSE iz sredstev Dravskih, Soških, Savskih elektrarn. Temu moramo prišteti še 261 milijonov evrov iz sodne poravnave z General Electric, ki je naslednik Alstoma. Skupaj je bil TEŠ dokapitaliziran v desetih letih z 1,2 milijardi evrov ali 121 milijonov evrov na leto. Izguba ima dva bistvena vzroka: previsoka cena lignita iz premogovnika in še leta 2012 je doktor Medved, ki je bil takrat direktor Premogovnika, zavajal, da bodo do leta 2015 znižali tedanjo ceno lignita z 2,75 evrov na gigadžul na 2,25, kar se seveda ni nikoli zgodilo. Sedanja cena je 6 evrov na gigadžul in bo še naraščala. Drugi bistveni vzrok pa je previsoka cena kuponov ki pač ni bila upoštevana. Danes je ostalo neodplačanega 304 milijone evrov kredita, za katerega je jamčila država, in tudi po koncu tega zakona bo ostalo še vedno 225 milijonov neodplačanega, plus ostalo bo še verjetno eno milijardo za zapiranje premogovnika. Vlada je imela na voljo nekaj opcij za reševanje nasedle investicije, v kateri ni sodelovala. Vsaj trije člani Svobode pa so bili od leta 2009 do 2013 odločno proti. Skratka, zaključim s tem, da bom glasoval "za", ker je to najmanj slab

ki je pripeljal do te zgodbe sedaj nelikvidnosti, rešujemo premogovnik, rešujemo stečaj, rešujemo sranje drugih, to kar so drugi naredili, korupcijo, kriminal. Kriminal je to, da smo v to dolino dali za te posle preko 2 milijardi za za vse te minuse, ki so bili v tem času, vključno s to investicijo, ki je bila preplačana, storjeni in je to edina stvar, na kateri lahko rešimo. S težkim srcem bom glasoval za ta predlog, zato ker je najmanj slab od vsega kar lahko pri tem reševanju naredimo. Hkrati pa pozivam organe pregona, da pospešijo svoje delo, in da bodo tisti, ki so privedli do teh poslov in do teh izgub državnih sredstev odgovarjali za svoja dejanja. Tisti ljudje, ki pa jim sedaj rešujemo ogrevanje, pa morajo razumeti, da mi to zadevo rešujemo, in bi tudi od njih in od vseh sindikatov, ki tu zunaj včasih protestirajo, in ki so protestirali proti nam, ko smo se borili proti taki prenormirani investiciji pred 15. leti, da bi oni zahtevali odgovornost od tistih lumpov, ki so pokradli milijone denarja v tej investiciji. Podprl bom za to, da rešimo ljudi in da ne bodo na mrzlem, 15 let nazaj smo pa poslušali, da moramo investicijo izpeljati, če ne bomo v temi. Vedno neko izsiljevanje in se tega že siti.

s tem zakonom in še z dvema, ki prihajata rešujemo tisto kar so zavozile pohlepne elite na vaš račun in na naš skupen račun. Želimo vam pomagati in vam sporočamo, ne bojte se, pomagali bomo, da bo prehod, zeleni prehod, tranzicija v Šaleški dolini pravična, in da ne bo nikogar pustila za sabo. Niste vi tisti, ki ste krivi, ste žrtev ugrabitve Šaleške doline in ugrabitve države, in to je tako kot so povedali kolegice in kolegi, ena najbolj sramotnih afer in zlorab javnega dobrega, družbenega skupnega in zato enostavno moramo solidarno stopiti skupaj in pomagati predvsem ljudem, ki tam živite in ne nasedajte lokalnim veljakom, ki so bili akterji v tistem času, na primer župan, ki je bil na seji v tistem času so bili eni glavnih akterjev, danes so preiskovanci NPU, istočasno pa vas zavajajo z raznimi promocijskimi zloženkami in vam še naprej mešajo meglo. Oni so tisti, ki so to povzročili, da ste vi danes v stiski, in da smo vsi skupaj v kolektivni stiski in da to skupaj rešujemo, glasovala bom seveda za.

neki ljudje tulijo globoki državi. Pravzaprav je pa projekt TEŠ 6 tisti projekt, kjer se je dejansko izkazala globoka država, kjer so bili v kraju javnega denarja udeleženi ljudje vseh političnih barv. Barva ni bila bom rekel, razlog, razlog je bil denar in tisti, ki se trenutno smejijo, so bili tisti, ki so bili udeleženi v posle pri TEŠ vidni predstavniki Svobode, takrat še v svojstvu stroke, so bili proti projektu TEŠ 6. Je pa padlo na to vlado, na vlado doktor Roberta Goloba, da nasedli projekt in krajo zato bom ta zakon podprl, se je pa treba ob tem zavedati vseh zgodovinskih dejstev, ki so pripeljali do tega, da imamo to glasovanje danes tukaj in jaz se pridružujem kolegu Krajncu, tudi jaz pozivam vse organe, ki so za to

pa poznam zgodbe, kaj je država naredila, ko smo zapirali rudnike in v kakšni situaciji se je znašla regija. In zato moram jaz, spoštovani kolegice in kolegi, se strinjam z vami v tistem delu, da se je v tej politiki, kar se energetike tiče, dogovarjalo velike svinjarije.

ki so se dogajale, sem rekel, to je pa skrajno odgovorno. In meni verjemite, tudi do lokalne skupnosti, ima ta država, ki je 150 ali pa še več let imela koristi od ogrevanja, elektrike in vsega tega, tudi do lokalne skupnosti ima ta država svoj dolg. Jaz upam, da bomo z vso ustrezno zakonodajo, rešili te zadeve, pa bi bilo prav, da če bi koga skrbel javni denar tudi v preteklosti. Zdaj pa, spoštovane kolegice in kolegi, zapiranje rudnika bo koštalo. Noben ni, to ni zaprtje tovarne, ki jo zakleneš, pa v ponedeljek

zato tudi sam izhajam v bistvu iz rudarske familije, zato tudi razumem stisko vseh teh družin, ki so povezane z rudarstvom in pa tudi vse ostale iz Šaleške regije in mirno lahko povem, da smo veliko o tem zakonu predebatirali, šli čez in mi ne bi bilo vseeno, da bi nekaj podprl, v kar ne verjamem. Zato bi se zahvalil ministrstvu, da je do tega prišlo, da bomo s tem interventnim zakonom omogočili vsem tem družinam, da se bodo, da bodo imele še naprej ogrevanje, da bodo lahko mirni v tem triletnem razdobju, potem pa tista dva zakona, ki prideta, še zapiranje, o postopnem zapiranju rudnika zakon in pa o prestrukturiranju Saša(?) regije, ki bo potem nekje naredil ta pravičen socialen prehod. Za konec bi pa še v bistvu en verz prebral, ki ga je napisal sokrajan, občan tudi Zagorja, v čast Mile Klopčič, pokojni, in so ti verzi tudi vklesani v ta spomenik rudarskim rodovom v Zagorju, gre pa takole: "Črno kopalo zlato je mnogo rodov te doline, strojem dajalo je moč in kruh tisočerim družinam. Delo pod zemljo in boj za človeško življenje pod soncem terjala mnogo sta muk, zahtevala hrabrost in žrtve. Hvala vsem mrtvim veljaj, misli veljajo naj živim. Srečno!" hvala lepa. Zakon bom podprla iz razlogov, kot so že kolegi povedali, ker ljudi pač seveda ne moremo pustiti na hladnem in pač, ker je potrebno vzpostaviti nov sistem, kateremu upam, da bodo lokalne oblasti končno, ker bi že morale, pa seveda niso storile ničesar, pristopile takoj, se pravi k tej izgradnji. Zdaj, težko pa seveda jaz poslušam tukaj, da je treba, o težavah tisoč 200 knapov. Da deležni morajo biti seveda podpore tako kot vsi delavci v tej državi, ki so ostali brez dela in ker sama prihajam iz Maribora, kjer so vse vlade doslej pustile 30 do 40 tisoč delavcev, bom rekla, mirno, da ne uporabim izraza crkniti, prepuščene samemu sebi, nobena vlada se za Maribor ni zavzela, zato tega seveda tudi ne morem tukaj poslušati. In seveda, pred zakonom smo vsi enaki in vsak delavec, ki ostane in v Maribo…, v Sloveniji je več nerazvitih regij, kajne? Sigurno si pa Šaleška zasluži posebne **29. pozornosti in pa seveda tudi podpore zaradi dejavnosti, ki se je tam izvajala. Prav tako pa moram reči, da so Dravske elektrarne Maribor bile tiste, ki so levji delež, stotine milijonov namenjali za pokrivanje te izgube, kjer so si strankarske, vemo kateri dve stranki pa sta to žal takrat bili, takrat, delili dobičke in iz mojega mesta je šel ta denar in nazaj se ni vračal. Tako da absolutno SDS direktorji so pa bili takrat tisti, ki so na čelu DEM in HSE podpirali točno to, da so Dravske elektrarne pričele te dobičke namenjati brez

Hvala lepa. Precej let nazaj je bila ena energetska konferenca, na kateri so predstavniki iz Velenja, med njimi je bil tudi doktor Medved in cela druščina, pripadajoča temu biznisu, že takrat vedeli, da vse, kar govorijo in o čemer govorijo, da je v bistvu ena utvara in ena laž. Pred leti smo v tem Državnem zboru sprejemali tudi poroštvo države. Jaz takrat nisem mogla stisniti "da" in danes bom z največjo muko stisnila da, ampak izključno, izključno zaradi ljudi, ki niso nič krivi. Zaradi knapov, do katerih sem vedno čutila zelo veliko povezanost, tudi zato, ker sem tudi jaz iz revirske družine in tudi nenazadnje iz revirskih krajev, ker vem, kako se je zapiral rudnik rjavega premoga na Senovem, ker vem kdo je od tega zapiranja največ imel in da to nikoli niso bili knapi, nikoli. Vsi ostali so bili, tisti tisti navadni ljudje pa ne. Želim pa si, da bi v tem mojem stisku za ljudje iz Šaleške doline spregledali kdo jih že leta vleče za nos in kdo je bil najbolj glasen takrat in kdo je najbolj glasen spet. In da gre za vedno iste ljudi, ki jim nasedajo. Zato bom glasovala za.

ni proti. Nova Slovenija je bila prva, prva, ki je sklicala pristojno delovno telo in povabila ključne ljudi, da so nam razložili, kakšna je situacija glede cene toplotne energije in zdaj čakamo Računsko sodišče, upam, da ga ne boste ugasnili popolnoma, da bo naredilo revizijo cen električne energije. Nova Slovenija je bila tista, ki je bila edina proti poroštvenemu zakonu, kljub temu, da so k meni kolegi z nasprotne strani prišli in žugali in rekli, Jože pazi se, mi šaleški lobi, smo zelo močan lobi. Bili smo junaški in smo bili proti 440 milijonskemu poroštvenemu zakonu. In piše mi znanec iz Šaleške doline, nekoč prvi knap in pravi: "Dragi Joško, zakon je višek sprenevedanja Goloba, Kumra, pa še nekaj gospodov iz elektro gospodarstva, ki niso v politiki in zavajanje državljanov, kar odpira prostor bogatenju trgovcev z energijo, energetski revščini in siromaštvo ljudi. Pomeni pa tudi, da bomo v primeru višje sile doživeli bankrot gospodarstva in redukcije v oskrbi. Lep pozdrav in srečno. " Naslednjič pričakujem 250 milijonski zakon za ogrevanje Pomurja.

poslanci Nove Slovenije, kot je rekel Joško, bomo proti temu zakonu, ker besede so poceni, ampak realne posledice tega zakona bodo pa prebivalke in prebivalci Šaleške doline čutili še dolgo. Pa da ne bom zdaj govoril kar na suho, moj ata je bil knap v Velenju, moj brat tudi, pa bratranec, tako da sem povezan s temi kraji tudi osebno. Poglejte,

Kaj bo s Šaleško dolino čez dve leti? Ta zakon ne zagotavlja tem ljudem čisto nič. Ko se bo iztekel, ne bo nič rešeno. Kdor bo pa takrat na odgovornosti - zapomnite si to - saj bo vse na magnetogramu se bo moral pa takrat ukvarjati z rešitvami. Če bi bili vi resni tega ne bi pretresli zdaj decembra 2024 po nujnem postopku: "Protestiral sem in glasoval proti nujnemu postopku v imenu NSi na kolegiju predsednice." Pripeljali bi pa tudi še ostala dva zakona, ker nekdo iz Svobode pravi, saj bosta. Marsikaj ste že obljubili. Obljubili ste, da bo dolgotrajna oskrba laufala. Ma nobeden ne ve, 1. 1. 2025 bo začelo pa noben ne ve kaj in kako, kdo bo plačal, kdo bo kaj koristil. Obljubili ste, da boste razbremenili plače že dvakrat, trikrat ste jih obremenili, pa še jih boste. Marsikaj ste obljubili. Besede so poceni,

Nadaljujemo **s prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev v okviru nujnega postopka.** Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo **še s prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v okviru nujnega postopka.** Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih. Najprej odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 41. členu pod številko ena. Glasujemo.

Ugotavljam, da je Državni zbor v drugi obravnavi sprejel amandma k 41. členu predloga zakona. Sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo za tretjo obravnavo vložiti amandmaje? Ne.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

67 poslank in poslancev navzočih, za jih je glasovalo 52, proti pa nihče. (Za je glasovalo 52.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in tudi 90. izredno sejo Državnega zbora in vam želim lep dan. Hvala